Доброго ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України! Прошу народних депутатів підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую усім, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати її до кінця реєстрації. Прошу народних депутатів реєструватися.

У залі зареєстровано 238 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 1 листопада 2005 року. У Резолюції Генеральної Асамблеї зазначено, що Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження. Пам'ятаймо цей страшний урок історії і щоб не допустити таких трагічних подій знову. Прошу вшанувати пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання.

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати, сьогодні у нас є іменинник, сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата України Володимира Васильовича Захарченка, "Слуга народу". Давайте привітаємо його, міцного здоров'я і звитяжної праці на благо України, і українського народу.

Дмитро Кисилевський, місто Дніпро. Шановні колеги, сьогодні вночі сталася трагедія, сталася жахлива подія: в Дніпрі на Південмаші військовослужбовець Національної гвардії розстріляв п'ятьох своїх співслуживців і ще п'ятьох поранив. Зараз вже поліція його затримала. Я висловлюю щирі співчуття близьким і рідним загиблих. Це страшна трагедія для Дніпра, це страшна трагедія для всієї нашої країни. Я закликаю правоохоронні органи розібратися, що там сталося, такого не має бути в Україні. І я прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

заява з перервою із заміною на виступ від фракції "Батьківщина" і групи "Довіра". Я запрошую до слова для виступу народну депутатку України Юлію Володимирівну Тимошенко. Будь ласка.

відносно малих підприємців, які приїхали до Верховної Ради знайти справедливість. Я хочу для тих, хто не знає або хто не дивився відео, нагадати, що відбулося. Люди приїхали з усієї України – мікропідприємці, ФОПи, на плечах яких, до речі, тримаються всі розвинуті країни, це середній клас, це ті люди, які своїм трудом заробляють собі мізерну копійку для того, щоб годувати свої родини. Зусиллями профільного комітету і голови цього профільного комітету, а також всіх, хто проголосував за це, ці люди позбавлені права заробляти свою копійку, по середньому класу нанесений нищівний удар. Але, коли вони приїхали і намагалися зустрітися з депутатами, яких вони обирали, проти них, як в часи Януковича, Захарченка, який тоді очолював Міністерство внутрішніх справ, влаштували над цими людьми розправу. Просто я хочу, щоб ви зараз зупинилися в своїх розмовах і послухали, чим це завершилось. Двом жінкам зламали руки, міліція, 74 людини, за оцінками підприємців, були кинуті в автозаки, заарештовані, а перед тим жорстоко побиті. Є відеозйомки того, що людей били ногами по голові для того, щоб затягнути їх за ноги і за руки в заки. Так міліція, поліція діючого Президента і "слуг народу" розправляється сьогодні з середнім класом, з громадянами, які не просто приїхали сюди знайти справедливість, а які приїхали тому, що ще вірять у вас і вірять у Президента. І те, що їх били, жорстоко так само, як в часи Януковича, говорить про те, що нічого не змінилося, так, як в авторитарних країнах розганяють ті акції протесту людей, які б'ються за свободу і за своє життя, це ви допустили. А керівник комітету, який проводив ці терористичні акції через закони проти підприємців, багато років був помічником людини, яка сьогодні знаходиться під санкціями, і України, і Сполучених Штатів, людини, яка працює у спецорганах

Шановні колеги, переходимо до обговорення і розгляду питань, і прийняття рішень. Перелік питань, що пропонується для обговорення і прийняття рішень сьогодні, вам надано, тому переходимо до їх розгляду. Шановні колеги, вашому розгляду пропонується проект Постанови про звільнення Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України. дивіться, Олександр Сергійович, я вас реально дуже прошу, з процедури, щоб було з процедури, а не як завжди. Олександр Сергійович, будь ласка, Колтунович. Шановний пане Голово, я не бачу тут, зараз Голову, ще поки що Голову Фонду державного майна. Для того, щоб ми проголосували постанову про його звільнення, ми вимагаємо звіту, ми вимагаємо звіту про те, що відбулося з державними підприємства, ми вимагаємо звіту про ту кабальну приватизацію, про доведення до банкрутства значної кількості підприємств. Ми поки не почуємо цього звіту, я вважаю, що ми не маємо морального права заслуховувати і взагалі заходити в цю постанову. Має бути пан Сенниченко, ми маємо йому задати запитання і тільки після того ми зможемо голосувати і розглядати це питання. Дякую. І прошу врахувати позицію фракції "Опозиційної платформи – За життя" з цього питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дивіться, у мене немає достеменної інформації, но наскільки я знаю, він зараз знаходиться на лікарняному з хворобою. Но я більш точної інформації не маю. Одна інформація, що він що він подав свою заяву на звільнення ще до нового року. Будь ласка, хто ще? Я бачу, Дмитро Олександрович, будь ласка, Разумков. Дякую, Руслане Олексійовичу. Погоджуюсь з колегами. Тим більше якщо людина на лікарняному, навряд чи ми можемо її сьогодні звільняти. Плюс заява була написана ще в листопаді місяці. І я думаю, що тиждень-два це питання тоді може почекати, щоб ми дочекалися пана Сенниченка, почули, що було зроблено і що не було зроблено, що відбувалося з приватизацією "Більшовика", інших підприємств. після цього вже на основі його інформації приймали виважене рішення щодо тих реформ, які були проведені і чи варто відправляти людину у відставку. Тут погоджуюсь із колегами, сподіваюся, що ми знімемо це питання з порядку денного сьогодні і перенесено, коли людина одужає і зможе бути у Верховній Раді України. Верховна Рада призначала, Верховна Рада повинна… і він був у залі, Верховна Рада Дякую. Я одразу, з вашого дозволу, відреагую. Я сказав, що в мене немає зараз достеменної інформації, але по попередній інформації, яка в мене була, він знаходиться на лікарняному. Це по-перше. По-друге, особа звільняється за власним бажанням. Він був запрошений. Якщо він не прийшов, це не є перешкодою для розгляду постанови. Будь ласка, Іван Іванович Крулько. 10:18:29 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ну, вся Україна знає, як негативно фракція "Батьківщина" ставиться до розпродажу стратегічного українського майна, і ми не голосували за ті закони, які дозволили таку приватизацію. Але в той же час ми зараз розглядаємо кадрове питання про звільнення. Давайте пам'ятати, що якщо особа звільняється з посади в той час, коли перебуває на лікарняному, а така інформація нібито є, то це є прямою підставою для оскарження відповідної постанови в суді і поновлення на роботі і виплати за вимушений прогул всієї заробітної плати. Тому я вважаю, що якщо немає особи, а тим більше вона на лікарняному, це питання розглядати не можна, оскільки це є підставою для судового розгляду і поновлення на роботі. Дякую. Підставою для цього звільнення є особиста заява Голови Фонду державного майна України, а не інші підстави, які передбачені в законі. Шановні колеги, крім цього ми вже зайшли в це питання, тому... Шановні колеги, приготуйтеся до голосування. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу підтримати. За-170 Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань економічного розвитку Мовчана Олексія Васильовича. Будь ласка, Олексій Васильович. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати! Комітет економічного розвитку на засідання 1 грудня 2021 року за дорученням Голови Верховної Ради Стефанчука Руслана Олексійовича розглянув заяву Голови Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра Володимировича про звільнення з займаної посади за власним бажання. За результатами розгляду, керуючись положенням пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, народні депутати України члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України звільнити Сенниченка Дмитра Володимировича з займаної посади Голови Фонду державного майна України. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Слово надається народному депутату України Лабі Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:21:39 ЛАБА М.М. Прошу передати слово Артему Чорноморову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Артем Чорноморов. Шановні народні депутати і шановні колеги! Знаєте, я довго чекав цю мить, оскільки я не можу сказати щось погане або щось позитивне про цю людину – про пана Сенниченка. Хочу сказати лише одне, що це дійство, яке зараз ми повинні прийняти рішення про його звільнення або залишити на посаді, аграрний комітет вирішив ще у вересні місяці і виніс свій вирок. Тоді аграрний комітет в більшості проголосував за недовіру пану Сенниченку, оскільки було проведено дуже багато підкомітетів стосовно економіки і фінансового розвитку, стосовно тих аграрних підприємств, які перейшли до Фонду держмайна і наразі просто день за днем змінювалися їх очільники. У нас на моєму окрузі, на окрузі мого колеги Пасічного, це Степове, Виноградна долина, де очільники цих підприємств просто грабували, вивозили врожай і людей залишали навіть без зарплати. Тому, шановні народні депутати, вам вже ж вирішувати це. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одне, що лише на наших плечах Конституцією надано право контролю за виконавчою владою. Тому я прошу вас зробити виважений вирок і проголосувати. Все за вас вирішується. Дякую. Клименко. Шановні колеги, оскільки у нас сьогодні не присутній Голова Фонду держмайна і, в принципі, не прийнято звітувати виконавчою владою перед Верховною Радою, ми не бачили жодного звіту попередніх міністрів, які звільнялися, жодного плану міністрів, які приходили. У нас тут такий, знаєте, як прохідний двір: прийшли – пішли. І, власне кажучи, ніхто про результати не говорить. Оскільки пана Сенниченка немає, то давайте проговоримо самі про результати. Результати, м'яко кажучи, сумні. Чому? Тому що в 2021 році були заплановані прибутки, доходи в державний бюджет від приватизації, які повинні були складати 12 мільярдів. Ми отримали від них аж 2 мільярди. Тобто це 20 відсотків від запланованого, забюджетованого доходу. Шановні колеги, якщо би так люди працювали в приватному секторі, то вони б давно вже не мали там роботи ніякої, а у нас в державному секторі продовжують працювати і так люди, і продовжують працювати і так чиновники. Те ж саме за 20-й рік заплановано 2,2 мільярда – отримано 0,5 мільярда. Скажіть, будь ласка, скільки ще треба цифр для того, щоб сказати, що державна влада працює неефективно? Я казала до цього і кажу далі про те, що збитки підприємств за попередній рік, за 2020 рік, п'ять підприємств, всього п'ять підприємств дали збитки в державний бюджет 84 мільярди гривень. Це збитки, які б покрили наші громадяни через державний бюджет своїми податками. Тому, шановні колеги, давайте ми перестанемо практику призначення і звільнення людей без будь-яких результатів, без будь-яких планів припиняти, тому що у нас скоро не буде державного бюджету, щоб компенсувати всі збитки державних підприємств, які зараз накопичуються. Тому закликаю, щоб і цей голова прийшов прозвітував, і наступний прийшов з конкретним планом дій, які він в стані виконати, а не 20 відсотків Слово надається народному депутату України Яценку Антону Володимировичу, фракція політичної партії "Батьківщина". 10:25:33 ЯЦЕНКО А.В. Тимошенко Юлії Володимирівні передайте слово. Шановні колеги, якщо ви іноді читаєте важливу літературу про те, які тренди розвитку економіки в світі, державного управління в світі сьогодні відбуваються, то ви би побачили, що підвищення ролі держави в управлінні кожною країною, в економічних процесах, сьогодні є трендом світу. Немає жодної країни в світі, де не було би державної власності стратегічної, яка би гарантувала безпеку, стабільність країни і захист громадян. Україна – єдина країна, яка з приходом нового президента і нової влади одне з перших рішень, яке прийняла, це скасувати заборону на приватизацію, розпродаж всіх стратегічних об'єктів державної власності, це єдина і перша держава в світі. Це говорить про те, що по суті почали з корупції, почали з руйнації національних інтересів, почали з розграбування наших ключових стратегічних підприємств. І зараз ця політика продовжується: з молотка продається все, починаючи в війну від Укроборонпрому і закінчуючи землею. Така політика рано чи пізно буде зупинена і всі, хто стоїть за цим, хто готував ці закони, приймав, підписував, будуть відповідати перед країною, і в тому числі по Кримінальному кодексу, тому що багатократно порушена Конституція. І зараз, безумовно, ті провідники на Фонді держмайна від "слуг народу", які проводили в життя політику руйнації національної безпеки держави через розподіл державної власності, безумовно, мусять бути звільнені, як і відправлена у відставку ця влада, яка розбазарює ресурси і стратегічну Слава Україні! І якомога швидше завершення влади цих невігласів… Шановні колеги, ми розглядаємо надзвичайно важливий проект постанови. Ще пів року назад було зрозуміло, що методика, яку використовує Фонд держмайна, абсолютно провальна для України. І треба було робити висновки зразу, а не тягнути час, щоб сьогодні так важко це рішення приймати. Політика оцих набору дилетантів привела до того, що ми по суті за рік накопичили майже 100 мільярдів збитків по ключових державних підприємствах. Ці кошти сьогодні компенсуються через бюджет, а по суті компенсуються народом України. Ми не бачимо ніякої стратегії по управлінню промисловими підприємствами і державним майном. Замість того, щоб спільно з урядом і з Міністерством стратегічної політики зробити програму, яка би дала можливість 5-10 мільярдів направити на оновлення обладнання, закупку нового обладнання на стратегічні державні підприємства, створення нових робочих місць, відкриття зовнішніх нових експортних експортних ринків, Фонд держмайна займався тим, чим займалися всі останні 30 років: потихеньку щось грабували, потихеньку сиділи на цих державних підприємствах, на цьому державному майні і продавали його або отримували кошти конвертах через оренди і так далі, а по суті нічого не помінялося. Якщо говорити відверто, треба було одразу розуміти, що політика управління державним майном – це абсолютно інша історія ніж та, яку нам запропонувала влада. Тому ми будемо сьогодні підтримувати звільнення цього керівництва Фонду держмайна. І ще раз наголошуємо, що управління державним майном мають робити люди, які професійно розбираються, що таке промисловість, що таке комерційна нерухомість, що таке інші речі, які в кожному напрямку є свої професіонали. Державні підприємства стратегічні мають бути виділені в окрему програму і підтримані урядом для того, щоб дати стабільність Україні і дати нові робочі місця…

Шуфрич буде. І після цього будемо переходити до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, спочатку Михайло Бондар, потім шановний Нестор Іванович Шуфрич. Будь ласка. Дякую. Бондар Михайло, "Європейська солідарність". Ми також вимагаємо в першу чергу звіту Голови Фонду держмайна. Я нагадаю, що Фонду держмайна підпорядковано Центренерго. Центренерго, яке зобов'язано було викупляти вугільну продукцію. Натомість в 21-му році воно постачало 62 відсотки імпортованого вугілля з Російської Федерації. Це Центренерго, яке за 2,5 роки було банкрутом ніж, як в попередні роки, розвивалося. Тому ми вимагаємо звіту від голови. І хочемо почути, хто давав вказівку таку – Зеленський, Коломойський? Тому що ми знаємо, що у нас в країні немає уряду, немає і монобільшості – є Зеленський, який роздає всім вказівки, що і як має відбуватися. Тому в першу чергу має бути звіт Голови Фонду держмайна.

я так чую, що дуже погано працював Голова Фонду майна, і з цим не можна не погодитися, безумовно. Но є такі два яскраві, як кажуть, хрестоматійні приклади. Це знищення порізкою на металолом Лисичанського заводу "Пролетар". Це державний завод, який виробляв скло, яке ми, до речі, імпортуємо цей критичний імпорт для України. Те, що робиться з шахтами. Наша фракція пропонує на 12 мільйонів підняти видобуток у державних шахтах. А тут їх хочуть закривати, знищувати і фактично зливають. У мене виникає питання: якщо він такий поганий, навіщо ви його призначали?

Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Колеги, обговорення завершено, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 6382) про звільнення Сенниченка Дмитра Володимировича з посади Голови Фонду державного майна України. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-223 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка, колеги. Переходимо до наступного питання. Наступне питання 55… Друзі, переголосування не буде, я перепрошую. Я розумію, прошу Апарат розібратися, що сталося там, чому не спрацював ряд.

Шановні колеги… Секундочку.

Сергій Володимирович Власенко – з процедури. Я розумію, Артур. Дякую, пане головуючий. У трьох народних депутатів України з фракції "Батьківщина", які перебувають в одному ряду, в пана Кабаченка, в пана Євтушенка… Євтушка і пана Крулька, не спрацювала кнопка, вони голосували, а вони зазначаються як неголосовавшие. Якщо у нас проблема з системою "Рада", давайте зараз оголосимо перерву на 20-30 хвилин і проведемо тестування. Тому що не можна залишати ситуацію, коли депутати не впевнені в тому, що вони голосують, а їх голос не зараховується. Якщо технічні служби підтвердять проблему, то, напевно, треба розглянути якісь процедурні питання або винести це питання завтра на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я оголошую перерву на 30 хвилин для того, щоб розібратися, що відбувається в залі, і звірити, чи є ці особи, які заявляють в голосуванні. Шановні колеги, запросіть, будь ласка, депутатів до зали, будемо продовжувати наше засідання. Щодо скарг депутатів про неспрацювання карток, ми дали доручення Апарату, вони готують довідку щодо цієї ситуації, вони відразу віддзвонилися про вимкнення "Ради". З процедури – Власенко, будь ласка. Шановний пане головуючий, на моїй пам'яті те, що відбулося, це відбулося вперше в історії українського парламенту, коли десяток голосів депутатів не були зараховані під час ключового голосування, яке визначає політику держави в сфері приватизації. Це перше. Друге. Я вимагаю або звертаюся до Голови Верховної Ради з пропозицією прийняти розпорядження та провести службове розслідування з залученням представників депутатських фракцій те, що відбулося, бо ми не знаємо, скільки разів таке відбувалося, чому це відбулося. І третє питання. Чому про це сигналізують депутати, а не сигналізують про це технічні служби парламенту? Чому вони не бачать, що є проблеми з голосуванням? А щодо самого голосування по кандидатурі Голови Фонду держмайна, він зараз перебуває в кулуарах, хай напише повторну заяву, повторно проведемо процедуру і повторно розглянемо це питання. Переголосовувати не будемо. Дякую. Дякую, пане Сергію. Тоді у нас є кілька бажаючих з процедури, я тоді пропоную зараз зафіксуватись, хто ще хоче. "Опозиційна платформа – За життя", "Партія "За майбутнє", Дмитро Олександрович Разумков позафракційний. "Батьківщина" вже говорила, пане Антоне, давайте від фракцій і позафракційні. І щодо сигналізування Апарату, щодо інформації від Апарату, вона була відразу, до їх честі. От як тільки ви підняли руки, відразу мені подзвонили… повідомили, що виключився канал. Вони так кажуть цю інформацію, ми не сильно розуміємо, про що йде мова. Вже є офіційна інформація, ми її обов'язково оприлюднимо і донесемо до народних депутатів: стався збій в каналі номер 25 системи "Рада", ось вони повідомляють. І щодо службового розслідування, я думаю, що це дійсно треба провести для того, щоб унеможливити це на майбутнє. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич – з процедури, "Опозиційна платформа – За життя". Дякую, шановний пане головуючий. Прикрий інцидент стався у Верховній Раді, тут же заявили про хакерські атаки знову Кремля. На жаль, на жаль, такі випадки вже були, і не один раз. Я сам звертався до головуючих щодо нероботи наших робочих місць і неможливості голосувати, і ніколи переголосувань не було, і це нормальна практика, на жаль. Ми зараз не маємо підстав переголосовувати. Наші депутати підтримували відставку, голосів не набрали, на жаль. А зараз, сподіваюся, що всі технічні неполадки, вони були виправлені. Ми зможемо спокійно працювати далі за порядком денним. А уповноважений Конституцією орган

Шановні колеги, я неодноразово говорив останній рік на наших нарадах, які проводилися під керівництвом Голови Верховної Ради, про те, що система "Рада" дійсно надзвичайно застаріла, 15 років практично нічого не оновлювалося – ні серверне обладнання, ні пульти, ні система, яка працює. Подивитися оперативну інформацію, хто як голосував, що відбувалося, які матеріали розглядаються і так далі практично неможливо, система не відкликається на всі кнопки, які тут є. Я пропоную і говорив це минулий рік, і зараз, щоб ми все ж таки передбачили і провели повністю заміну всієї системи на сучасну інформаційну систему, яка дасть можливість оперативно працювати. Випадки, коли не голосують кнопки, вони неодноразово вже відбувалися, скільки заяв було написано про те, що зарахувати голос туди чи туди, бо тиснуть люди кнопки, а система нічого не показує. Я неодноразово сам особисто з цим так так само стикався. Тому прошу, давайте ми передбачимо фінансування і зробимо оновлення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков, Дякую, Олександре Сергійовичу. Дмитро Разумков, об'єднання "Розумна політика". Шановні колеги, переголосовувати неможливо питання. Для того, щоб зайти знову в нього, повинна бути заява пана Сенниченка, розгляд комітету, лише після цього ми зможемо розглядати нову постанову Верховної Ради України. Плюс пан Сенниченко вже в стінах Верховної Ради, бажаю йому здоров'я, все добре відбулося. Навіть сьогодні можемо розглянути, якщо комітет збереться і розгляне це питання, наприклад, в перерві. Це раз. Два. Я думаю, що дійсно, підтримую колег, треба повернутися до того, чим ми займалися вже декілька років, все ж таки передбачити кошти і провести модернізацію системи "Рада", вона працює з 2001 року, вона може давати збої. Це не проблеми Апарату, повірте мені, давайте будемо відверті, це проблеми технічні. Дякую, Дякую, Дмитро Олександрович. Тоді, ще є з процедури? Мазурашу, "Слуга народу" і Рахманін, "Голос". Мазурашу, "Слуга народу". Я нагадаю, друзі, що у нас була законодавча ініціатива, яку підписало кілька десятків народних депутатів, яка в разі реалізації дозволяла вирішувати такі технічні технічні проблеми в робочому порядку. Я дуже прошу, щоб ми повернулись до цієї теми, і профільний комітет, і Сергія Кальченка, і інших колег, прошу повернутися до вирішення цієї проблеми, тому що нам треба мати механізм захисту голосу кожного. Ми звертаємо увагу, коли десятки народних

Дякую. Сергій Рахманін, фракція "Голос". Дякую, Олександр Сергійович. Все, що не робиться – робиться на краще. Маю пропозицію дещо контроверсійну, а як на мене, максимально близьку до конструктивної. Не проводити модернізацію технічної системи, поки у нас урядовці не навчаться звітувати перед Верховною Радою. Наскільки я розумію, це єдиний спосіб примусити урядовця приходити і звітувати. Бачите, не спрацювали кнопки у цілого ряду – з'явився Сенниченко, може, сьогодні ще й звіт почуємо. Тому в мене пропозиція не витрачати кошти на модернізацію, поки у нас урядовці не навчаться звітувати перед Радою. Дякую. Дякую, пане Сергію. Зараз є пропозиція провести сигнальне голосування для того, щоб зрозуміти чи працюють в усіх картки. Це голосування ні за що, воно просто сигнальне, тестове. Можна голосувати будь-якою кнопкою, я про всяк випадок, щоб потім не було інсинуацій. І прохання Апарату підготуватися теж до цієї системи і прослідкувати, чи всі канали дійсно працюють. Потім окремі народні депутати, в яких не спрацює зараз картка, прохання підійти до нас, звернутися, і ми відразу Апарат цим питання озадачимо. Отже, будь ласка, прохання підготуватися до сигнального голосування.

Шановні колеги, з вашого дозволу, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального… А, боже, я перепрошу, я прийшов, я думав, що ви вже обговорили. Я перепрошую.

до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Тому пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-219 Рішення прийнято. Я запрошую до слова заступника міністра у справах ветеранів Ілляшенка Олексія Володимировича, будь ласка. Шановний пане Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати України! Міністерство у справах ветеранів України активно продовжує заходи з формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. Для цього на виконання плану законопроектної роботи Верховної Ради України розроблено проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Метою прийняття законопроекту є законодавче закріплення визначень "державна політика соціального захисту ветеранів війни", "система соціального захисту ветеранів війни", "комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни", а також унормування механізму стратегічного планування розвитку цієї системи. У законопроекті пропонується запровадити комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни, який планується проводити один раз на п'ять років для оцінювання існуючого стану і готовності системи та її складових до виконання функціональних завдань. Порядок проведення комплексного огляду визначається Кабінетом Міністрів України. За результатами комплексного огляду буде розроблено концептуальні документи розвитку системи соціального захисту ветеранів війни та її складових, визначено заходи, спрямовані на досягнення органами державної влади необхідних спроможностей у цій сфері. Проект закону погоджено з усіма заінтересованими органами державної влади, здійснено його громадське обговорення. Прийняття законопроекту матиме позитивний вплив на інтереси ветеранів війни та членів їх сімей та надасть можливість запровадити механізм стратегічного планування у цій сфері. Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових витрат держбюджету. Прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я запрошую до слова авторку альтернативного законопроекту народну депутатку України Наталію Юріївну Королевську. Будь ласка, Наталія Юріївна. Шановні колеги, щодо законопроекту урядового. він стосується виключно загальних визначень, термінів, методологій, моніторингу, але, на жаль, він жодним чином не вирішує ті питання, які сьогодні стоять перед країною щодо соціального захисту людей. Вже понад чотири роки в нас не виконуються рішення Конституційного Суду України, коли Конституція говорить, що ветерани, вони мають право отримувати соціальні гарантії, вони мають право отримувати сьогодні від держави дійсно реальний захист. Але, на жаль, що попередній уряд, що цей уряд – це повний правовий нігілізм, тому що вони просто не виконують рішення Конституційного Суду. Тому що у нас за останні роки почали ділити ветеранів на справжніх та несправжніх, на тих, хто захищали країну вчора, позавчора, і на тих, хто захищає сьогодні. Але це так не можна. Якщо людина 10, 20, 30, 70 років тому захищала нашу країну, вона має право отримати від держави дійсно гідний захист. І тому в альтернативному законопроекті наша команда запропонувала врахувати всі рішення Конституційного Суду України щодо відновлення соціальних гарантій та пільг всіх ветеранів України, підтримати сьогодні людей, які захищали в різні роки та при різних обставинах нашу країну та віддати їм належне, а не йти на йти на поводу уряду, змінювати назви законів та термінів, але не захищати людей і не виконувати свої державні обов'язки. Закликаємо вас проголосувати за альтернативний... Дякую. До слова запрошується співдоповідачка голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Миколаївна Третьякова. Будь ласка. 11:23:15 ТРЕТЬЯКОВА Г.М. Шановні народні депутати! Комітет 13 вересня розглянув на своєму засіданні обидва законопроекти. Рекомендує Верховній Раді прийняти урядовий законопроект, тому що це в царині соціальної політики учасників бойових дій. Це системний законопроект, який дозволить скомпонувати соціальну політику щодо учасників бойових дій з її фондуванням. На жаль, всі попередні пільги, які надавалися і попередніми парламентами, ніколи не були узгоджені відповідно до 95 статті Конституції з державним бюджетом як таким. Зараз новостворюване Міністерство у справах ветеранів (ви знаєте, що воно створене було 2,5 роки тому), воно займається саме системною політикою в цій царині. І це дозволить нарешті збалансувати державний бюджет з тими системними речами, які проводяться в міністерстві. Тому комітет пропонує це прийняти. Щодо альтернативного законопроекту, то він не тільки альтернативний в частині системи, але він є ресурсним і поданий був на засідання комітету без урахування Бюджетного кодексу і нашого Регламенту, фінансово-економічного обґрунтування до нього не було додано. Але комітет зазначає, що речі, які подані в альтернативному законопроекті, згадуються в законопроектах 3222, 5089, 5105 і 5105-1 і рекомендував комітету опрацювати ці законопроекти, і врахувати позитивні речі, які є в альтернативному законопроекті, під час розгляду зазначених в кінці моєї доповіді законопроектів. Дякую. Прохання підтримати кабмінівський законопроект. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Є необхідність? Прошу записатися: два – за, два – проти, будь ласка.

деякі визначення та унормувати механізми розвитку соціального забезпечення ветеранів. На теперішній час близько ста нормативно-правових актів регулюють пільги і права наших ветеранів і більше двадцяти органів державних ці права надають. У нас виникає перетинання деяких понять, які розбалансовують систему, і ті державні органи, які виконують ці функції, якраз несуть ту безвідповідальність, яка у нас виникає, адже держава зараз піклується про своїх захисників, тим більше в теперішній час. Прошу підтримати колег урядовий законопроект 5583. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє".

Шановні народні депутати, ми, звичайно, підтримаємо урядовий законопроект, але разом з тим ми наголошуємо на тому, що уже давно на часі питання відновлення пільг і послуг для ветеранів. Справа в тому, що все, що стосується ветеранів і їх підтримки на державному рівні, у нас перетворилося у броунівський рух. Ідеться мова не тільки про кількість інституцій, не тільки про кількість нормативних актів, якими регулюється надання надання соціальної підтримки ветеранів, не виконуються, питання у тому, що немає належного фінансування і не виконуються рішення ані Конституції, ані Конституційного Суду, і в цьому є величезна проблема. Тому я вважаю, що тут ідейно правильно підтримати цей законопроект. Далі, наша група наполягає на тому, що потрібно відновити фінансування усіх пільг і соціальних послуг, які мають І четверте. Медичні послуги, які мають надаватися ветеранам. Наші бійці гинуть, набувають травм, але медичного належного, підтримки, не мають. Тому, будь ласка, ці чотири питання мають бути ключовими для вирішення ветеранських справ. Дякую.

Дякую. Бондар Михайло, "Європейська солідарність". Я погоджуюся з колегами, які говорять про те, що, дійсно, треба дофінансовувати якраз ці програми, які стосуються захисту ветеранів і їх прав, тому, коли доповідач урядового закону говорив, що не потребує фінансування додаткового, тут якраз треба було би зауважити, що, дійсно, додаткове фінансування якраз і є номер один для цього, щоб врегулювати всі ті питання. І не має бути так, що фактично всі пільги повішені зараз на органи місцевого самоврядування. Хлопці і дівчата, які пройшли горнило війни, не захищали окреме ОТГ, не захищали окрему область, вони захищали Батьківщину – Україну. І тому з державного бюджету мають ті всі кошти бути компенсованими при наданні пільг – чи це перевезення, чи це медичні, чи це інші якісь пільги, які згідно закону обов'язкові є для ветеранів війни. Тому "Європейська солідарність" буде голосувати за урядовий закон, але ми закликаємо, що в кожному бюджеті, чи це на 22-й рік, чи в подальшому, ці суми на підтримку наших ветеранів мають бути суттєво збільшеними.

Ось зараз у нас з вами є два шляхи. Перший шлях – це урядовий шлях, який вони пропонують, це і далі імітувати діяльність, тобто говоримо про ветеранів, але нічого для них не робимо. Тому що жодної копійки цей законопроект не передбачає для того, щоб підтримати сьогодні всіх ветеранів нашої країни. Інший шлях – це той шлях, який пропонує "Опозиційна платформа – "За життя". Це шлях, коли ми з вами даємо гроші, унормовуємо та робимо все, щоб всі ветерани, починаючи від ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів труда, дітей війни, чорнобильців, афганців – всі ті люди, які захищали в різні роки нашу країну, дійсно, отримали захист, підтримку та турботу з боку держави. Сьогодні дуже важливий час для нашої країни, коли ми, саме парламент України, повинен продемонструвати, що ми можемо захищати людей, що ми можемо це робити відповідально, не балачки розповідати, не нові методології тут приймати, а дійсно приймати рішення, які підтримають та захистять людей. Навіщо ви далі продовжуєте імітувати цю бурхливу діяльність? Нові методології, нові терміни, нові визначення – та цей уряд не спроможний прийняти дійсно жодного рішення, яке сьогодні допомогло людям, яке б захистило людей. Тому, якщо ви за імітацію діяльності цього парламенту, голосуйте, будь ласка, за урядовий законопроект. Але жодний ветеран від цього ніякої підтримки не отримає. Але, якщо ви дійсно готові захищати людей, голосуйте за наш законопроект. Дякую за увагу. Шановні колеги, ще з виступом будуть народна депутатка Устінова і народний депутат Цимбалюк. Після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я передаю слово народній депутатці України Устіновій Олександрі Юріївні. Дякую. Шановні колеги, ми зараз будемо голосувати Закон "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту". Я хочу вам сказати, на чому зараз будуть базуватися ці гарантії державної політики, базуватись на принципі соціальної справедливості, які кожні п'ять років будуть переглядати пільги. Так ось у цьому законі немає пункту, що при перегляді ці пільги не будуть зменшуватися. Поки цього не буде в законі, цього запобіжника, не можна буде в другому читанні це голосувати. Тому що закінчиться тим, що через п'ять років наша соціальна справедливість зменшиться, і в нас, як зазвичай це відбувається, ми вже бачили, що таке соціальна справедливість для атошників, яких висаджують зараз з маршруток, яким урізають пільги, судитися з державою за 5 тисяч гривень на рік. Це ганьба! Тому я прошу включити до другого читання обов'язковий пункт, що при перегляді не будуть зменшуватися пільги атошникам, а також згадати про сім'ї загиблих. Тому що жодного слова в цьому законопроекті немає про соціальну справедливість щодо... Дякую. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Після цього переходимо до голосування. 11:33:58 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія, шановні колеги, насправді в цьому законопроекті є дуже позитивна річ – це хороша назва. Все інше – це бажання і наміри. Шановні колеги, однозначно, новостворене міністерство має виробляти державну політику у сфері захисту ветеранів, але йому треба давати ресурс, це однозначно. У цьому законопроекті сказано, що раз у п'ять років буде здійснений комплексний огляд всіх пільг. Я погоджуюсь з колегами, нині більшість цих пільг перекинуті на територіальні громади, які мають шукати грошей, а вони їх не мають. І через те в одному місті більші пільги, в іншому взагалі їх не існує. Через те дуже прикро, бо до другого читання ми не зможемо внести жодні правки, бо так виписаний закон. Ми, звичайно, команда "Батьківщина" підтримає, але кошти треба давати, реальна підтримка... Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Прошу зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу законопроект № 5583, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ще раз, реєстраційний номер проекту 5583. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Шановні колеги, перед тим як перейти до наступного закону, я от хочу повідомити, що, ну, по передньому, коли був збій в системі, ми переголосувати не будемо, але надійшла знову заява від Голови Фонду державного майна і я даю доручення зібратися Комітету економічної політики під час перерви і вирішити це питання, щоб після обіду ми могли ще раз провести голосування з цього питання, щоб все було в межах Регламенту. Домовились, так, колеги? По новій заяві. (Шум у залі) Ні-ні, по новій заяві. Буде нова постанова, нова заява. Так, безперечно. Переголосувань не буде, друзі. Але паралельно це перед нами знову ж таки актуалізує проблему… Ми голосуємо постанову, друзі, в порядку, передбаченому Регламентом. З процедури – Сергій Володимирович, будь ласка. Шановний пане Голово, у зв'язку з надходженням нової заяви Голови Фонду державного майна щодо звільнення за власним бажанням звертаюся до вас з пропозицією запросити Голову Фонду державного майна в сесійну залу Верховної Ради для надання звіту під час звільнення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Така пропозиція буде, але проведення розгляду постанови буде відбуватися в межах, передбачених Регламентом. Якщо буде бажання, будь ласка. Шановні колеги, йдемо далі. Крім цього, я хотів би нагадати всім лідерам фракцій і груп, ми домовлялися, в перерву о 12 годині зібратися, обговорити ті питання, про які ми говорили вчора. Переходимо до розгляду наступного законопроекту 5274, 5274-1, це проект Закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл. Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

За-230 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата України Івченка Вадима Євгеновича. Будь ласка, Вадим Євгенович. Співавтор. Скороход, бо у мене написано Івченко. Будь ласка, Скороход Анна Костянтинівна. 11:38:36 СКОРОХОД А.К. Шановні колеги, я прошу вас побачити відео, які вам записали бджолярі. Тому що якщо хочете їсти мед ложкою, будь ласка, слухайте їх. Будь ласка, відео.

Будь ласка, підтримайте бджолярів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запрошую до слова авторку альтернативного законопроекту народу депутатку України Нікітіну Марину Вікторівну. Будь ласка. Нікітіна Марина, 82 округ, Пологівщина, "Слуга народу". До вашої уваги, шановні колеги і шановна президія, альтернативний законопроект про розвиток бджільництва та захист бджіл, основою якого стала тривала робота робочої групи при Мінекономіки з провідних асоціацій бджолярів і науковців. Цей законопроект підтримали своїми підписами понад 50 народних депутатів, а також профільний комітет Верховної Ради України саме альтернативний законопроект рекомендує до прийняття на сесії Верховної Ради України. В чому ж його основні переваги над основним? Як і основний законопроект, альтернативний захищає так само дієвим механізмом бджіл від потравлі, гарантує і забезпечує права та інтереси пасічників. Також наш альтернативний законопроект захищає бортництво як культурну, нематеріальну спадщину всього українського народу. Впроваджує на законодавчому рівні поняття "апітерапії" і захищає, і надає їй розвиток цій галузі, яка раніше ніколи не згадувалась в законодавстві. Але основною і головною його відмінністю є те, що саме наш альтернативний законопроект захищає українські аборигенні породи бджіл від знищення. знищення їм загрожує через безконтрольне завезення на територію України гібридних, іноземних, чужорідних порід бджіл, розмноження яких ніяк не контролюється. І основний законопроект саме ніяк цю проблему не вирішує, а наш альтернативний вирішує. Тож я хочу закликати вас підтримати саме альтернативний законопроект і дати шанс на розвиток в Україні української селекційної справи, дати шанс розвиватися науковим інституціям з розвитку української селекції... ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається співдоповідачці голові підкомітету Комітету з питань аграрної та земельної політики Шол Маргариті Віталіївні. Будь ласка, Маргарита Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні розглянув законопроект 5274 та альтернативний законопроект 5274-1. На думку комітету, законопроект 5274 насичений нормами підзаконного характеру та іншого галузевого законодавства, який не узгоджується з діючими законодавчими актами в цій сфері, має високий ступінь зарегульованості та розбалансовує існуючу систему органів державного управління, передбачає створення нового центрального органу виконавчої влади. Крім того, окремі положення основного законопроекту мають декларативний характер. Комітет зазначає, що відмінності альтернативного законопроекту від основного полягають в тому, що в ньому визначаються основні вимоги для розвитку бджільництва та захисту бджіл, чітко визначено перелік суб'єктів та об'єктів Визначаються правові засади бортництва. Запропоновано дієвий механізм державної підтримки. Крім того, комітетом також було акцентовано увагу на тому, що відповідно до частини першої, статті 116 Регламенту Верховної Ради України, враховуючи актуальність законопроекту 5274-1 для аграрної галузі, з метою системного врегулювання питання стимулювання розвитку бджільництва та доцільності внесення змін до інших законодавчих актів, пов'язаних з цим питанням, є необхідність при підготовці до другого читання доопрацювати положення, що не були предметом розгляду в першому читанні. Враховуючи вищевикладене, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді Дякую за увагу. Да. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти. Єдине в мене прохання, щоб ми до 12-ї встигли проголосувати.

Доброго дня! Нальотов Дмитро, фракція "Слуга народу". Бджільництво в Україні – це одна з галузей, яка дозволяє сільському населенню відкривати малий та середній бізнес на селі. Воно пов'язане не лише з виробництвом меду, а і з "зеленим" туризмом, наданням послуг з оздоровлення, лікування та профілактики захворювань за допомогою продуктів бджільництва, тобто апітерапії, виробництвом крафтових продуктів, медоваріння, косметичних засобів. І саме альтернативний законопроект 5274-1 узаконює і надає правовий статус апітерапії та апітуризму. Тому закликаємо підтримати саме альтернативний законопроект, рекомендований профільним комітетом. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України В'ятровичу Володимиру Михайловичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 11:46:30 В’ЯТРОВИЧ В.М. Прошу надати слово Артуру Герасимову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Володимирович Герасимов, будь ласка. Шановні колеги, шановний пане головуючий, шановні українці! Однозначно ми підтримуємо розвиток бджільництва. Єдине, що хотів би сказати, що після вивчення цих двох законопроектів ми однозначно будемо підтримувати законопроект основний пана Івченка, нашого колеги Івченка. Але при всій повазі до бджільництва, яке є дуже важливою складовою нашого експорту, ви знаєте, сьогодні ключове – це підтримка нашої армії, це підтримка Збройних Сил України, і перш за все це підтримка грошима. І ще раз хотів би нагадати, що "Європейська солідарність" подала законопроект 6245 про виділення додаткових 50 мільярдів гривень на Збройні Сили України для того, щоб збільшити зарплати військовим, для того, щоб вдвічі підняти видатки на закупівлю озброєння. І, чесно кажучи, мені дуже незрозуміло, чому сьогодні в цій залі не розглядається і не голосується законопроект про збільшення цих видатків. Тому, шановні колеги, ми звичайно підтримаємо законопроект колеги Івченка. Але у мене велике прохання до керівництва Верховної Ради, до керівництва фракції "Слуга народу" терміново підтримати розгляд законопроекту 6245 6245 у цій сесійній залі і терміново виділити гроші в Збройні Сили України. І ще хотів би один раз нагадати, коли ви кажете, що гроші Збройним Силам України зараз не потрібні, на зустрічі у Голови Верховної Ради всі керівники фракцій це чули, гроші точно необхідні і в дуже великих розмірах. Дякую за увагу. Шановний пане Голово, я прошу передати слово знаному фахівцю в галузі бджільництва Нестору Івановичу Шуфричу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нестор Іванович, будь ласка, у вас і такі таланти. Будь ласка, Нестор Іванович. Дякую, пане Голово. Ну, чесно говорю, проти бджіл нічого проти не маю. І наша фракція, до речі, теж. Але ж, дивіться, що пропонується цим законопроектом: утворення (увага!) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у галузі бджільництва. Скажіть, люди добрі, ну, залиште в спокої бджіл, вони до нас жили мільйони років і, сподіваюсь, після цього будуть жити. Ви знаєте, що говорять у народі? Відома мудрість: якщо хочете, щоб в країні зникли яблука, створіть міністерство яблука. Шановні колеги, ну, благаю вас, давайте все ж таки будемо розуміти, що є у нас компетенція Міністерства аграрної політики. якби зараз був 2005, 2010 рік, я би розумів. Віктор Андрійович навіть в Японії говорив, що наші бджоли більш трудящі, ніж японські бджоли, тому що вони в два рази більші. Але, друзі, ми ж є серйозним законодавчим органом, давайте дамо протокольне доручення Міністерству аграрної політики приділити особливу увагу, підтримати. Ми ж – але тратити з бюджету гроші на створення ще одного органу центральної влади, який буде заважати жити бджолам? Ну, ми це, чесно кажучи, не розуміємо. Тому, друзі, колеги, давайте зупинимося. Ми проявили бажання любити і підтримувати бджіл, але за це голосувати – ми дискваліфікуємо себе як народні депутати України, країну, і владу, якщо це ще можливо. Прошу вас, люблячи бджіл, давайте не будемо їм мішати жити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці України Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії "Голос". Прошу передати слово Соломії Бобровській. ГОЛОВУЮЧИЙ. Соломія Анатоліївна Бобровська, будь ласка. 11:51:17 БОБРОВСЬКА С.А. Соломія Бобровська. Шановні колеги, наші бджолярі і шановні українці! Ви добре знаєте, що бджоли добре гудуть лише на українській землі. І наші бджоли мають бути в безпеці не лише від хімікатів агрохолдингів, але й у безпеці від москалів. Тому величезне прохання підтримки Збройних Сил України і підтримки 3 мільярдів для виділення територіальній обороні. Тоді бджоли будуть густи… гудіти у ваших землях і полях цілодобово за підтримки ЗСУ. Дякую. слово надається народному депутату Євтушку… боже, Івченку. Будь ласка, Вадим Євгенович Івченко. Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, ну, насправді є, що в цьому законі вдосконалювати. Я просто мушу сказати, що цей закон з'явився працею багатьох людей, які не знайшли порозуміння в Міністерстві аграрної політики, яке сьогодні лобіює великі аграрні холдинги. Тому всі пасічники звернулися до вас із проханням підтримати. Ми, звичайно, будемо інституційно дивитися правильно, щоб зробити цей закон, скажімо, таким, який буде захищати інтереси бджолярів без створення відповідних інституцій, але альтернативний законопроект, він вкрай лобістський для аграрних холдингів. Саме тому він створений, саме тому він витягнутий із робочої групи дуже скорочений, і саме тому він зареєстрований. Тому я вас прошу, щоб ми проголосували за основний законопроект. І я говорю, що ми доопрацюємо так, що дійсно ця галузь буде на сьогоднішній день отримувати державну підтримку. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я хочу сказати одною фразою: не смішно. Країна, яка сьогодні знаходиться в такому надзвичайному стані: конфлікт на кордонах напіввійськовий, енергетична криза, просто яка насувається шаленими темпами, падіння промислового виробництва, питання продовольчої безпеки – багато питань, які сьогодні є надзвичайно актуальними просто провальна політика, коли люди сьогодні починають вже голодати по окремих селах і містах України. І парламент розглядає питання, при всій повазі до бджолярів, які сьогодні просто абсолютно безглузді, і вся країна сьогодні сміється, чим займається цей парламент і ця влада. Зупиніться! Є про що думати, є про що говорити. Де той уряд з програмами промисловими? Де підтримка української економіки? Де енергетичні питання, які сьогодні мають розглядатися? Як ми готуємося до закачки газу в новий сезон, бо залишимося на наступний сезон без газу взагалі? Де кошти сьогодні акумулюються... Шановні колеги! Лариса Білозір, група "Довіра", Вінниччина. Я би не применшувала значення бджолярства в Україні, це 400 тисяч людей, які працюють, пасічників, в цій галузі, і наша країна друга серед найбільших постачальників меду, і законодавство дійсно давно потребує оновлення. І розроблені зміни в альтернативному законопроекті мають захистити і бджолярів, і бджіл. мова йде про охорону і захист бджіл, попередження випадків отруєння. Співпраця аграріїв та пасічників, вона потрібна, і в нас є багато випадків, коли є масова загибель бджіл через те, що недобросовісні аграрії не повідомляють завчасно. І це питання давно потребує вирішення, тому що страждають не тільки бджоли, не тільки пасічники, а страждають також і люди. Тому мені здається, що нам потрібно підтримати цей альтернативний законопроект. Група "Довіра" буде голосувати "за". Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти місця. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до висновку комітету я ставлю спочатку законопроект 5274-1. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу законопроект, проект Закону про розвиток бджільництва та захист бджіл (номер проекту 5274-1). Тому що я ставлю так, як комітет рекомендує. Якщо він не набирає, ставиться другий. Такі правила в Регламенті. Шановні колеги, ще раз. Я ставлю пропозицію комітету: прийняти за основу законопроект № 5274-1. Це проект Закону про розвиток бджільництва та захист бджіл. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу проголосувати. За-221 Рішення не прийнято. Відповідно до Регламенту я маю поставити зараз альтернативний… Основний. Основний, я перепрошую. Той, який не був підтриманий комітетом. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію: прийняти за основу проект Закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл (реєстраційний номер проекту 5274). Готові голосувати? Прошу голосувати. За-155 Рішення не прийнято. Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію повернути ці законопроекти суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. повторне перше ставити? Тому що відповідно до 114-ї Регламенту я повинен спочатку ставити повернення. Якщо в залі є потенціал на те, щоб на повторне перше, я ставлю пропозицію повернути ці законопроекти на повторне перше. Один, да. Ставлю пропозицію повернути законопроект, який рекомендований комітетом, 5274-1 на повторне перше. Прошу голосувати.

За-223 Рішення не прийнято. Чудово. Я ставлю тоді пропозицію повернути на повторне перше законопроект 5274, це законопроект про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл. Пропозиція повернути на повторне перше читання. Шановні колеги, прошу голосувати. не прийнято. Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію повернути суб'єктам законодавчої ініціативи ці законопроекти на доопрацювання. Шановні колеги, прошу голосувати.

Рішення прийнято. Такої битви за бджіл Верховна Рада ще не знала. Шановні колеги, я оголошую перерву, зустрінемося через 30 хвилин. Дякую, колеги. Прошу голів фракцій до мене, і груп, в кабінет. Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо роботу Верховної Ради України. Будь ласка, Рахманін Сергій Іванович – з процедури. Дякую, Руслане Олексійовичу. Руслан Олексійович, я пропоную змінити порядок розгляду питань порядку денного і першочергово розглянути законопроект 6302. Я нічого не маю проти бджіл, я з розумінням ставлюся до стану здоров'я пана Сенниченка, але сьогодні у нас через певні обставини ми трохи гальмуємо в розгляді питань порядку денного і можемо не встигнути розглянути питання, яке є дуже важливим, бо воно знову, цей законопроект, вносить суттєві зміни в побудову системи територіальної оборони. Я би дуже просив колег підтримати

Так, дивіться, Сергій Іванович, в мене пропозиція така. Просто, щоб ще зібралися люди і щоб ми його точно це… Зараз ми проголосуємо ТСК, там треба 150 голосів, після цього календарний план, і після цього я поставлю одразу вашу пропозицію. Це займе в нас декілька хвилин. Добре? Такий компроміс підходить? Шановні колеги, давайте тоді підійдемо до питання проект 6340 – це тимчасова слідча комісія, проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які призвели до значних втрат бюджетної частини Державного бюджету України. Це питання не потребує включення до порядку денного, але потребує голосування щодо розгляду за скороченою процедурою. Шановні колеги, будь ласка, я прошу вас зайняти місця, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Будь ласка.

За-214 Рішення прийнято. Шановні колеги, є необхідність обговорювати чи можемо… Іван Іванович, немає? Можемо голосувати одразу? Я перепрошую, Кальченко має виступити. Я запрошую до слова голову Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Будь ласка, Сергій Віталійович. 12:46:23 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія! Шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови про утворення відповідної тимчасової слідчої комісії (реєстраційний номер 6340). За результатом розгляду цього проекту комітет ухвалив висновок і рекомендує парламенту визначитися щодо цього проекту постанови шляхом голосування з урахуванням зауважень та пропозицій комітету щодо назви та завдань тимчасової слідчої комісії. А саме: назву постанови слід викласти в такій редакції: "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб Державної податкової служби України, Державної митної служби України, що могли призвести до зменшення надходжень до державного бюджету, та можливих зловживань у сфері фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Пункт 1 проекту постанови слід привести у відповідність до цієї назви і викласти в такій редакції: "Перше. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб Державної податкової служби України, Державної митної служби України, що могли призвести до зменшення надходжень до державного бюджету, та можливих зловживань у сфері фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі – Тимчасова слідча комісія)." Пункт 2 проекту постанови слід викласти в такій редакції: "Визначити основними завданнями Тимчасової слідчої комісії: розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб Державної податкової служби України, Державної митної служби України, що могли призвести до зменшення надходжень до державного бюджету. Два. Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Нафтогаз України", технічного і фінансового стану, ефективності використання основних фондів, що є об'єктами державної власності, стану систем розподілу природного газу, видів діяльності акціонерного товариства та інших господарських товариств і так далі, додержання затвердженої політики і власності акціонерного товариства, проведення перевірки відомостей щодо одержання." Всі зауваження викладені у висновку. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, як ми домовлялися, можемо ставити на голосування. Тому я, з вашого дозволу, ставлю на голосування проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України (реєстраційний номер проекту 6340). Готові голосувати? Прошу голосувати. зауваження комітету, звичайно. Прошу голосувати. За-266 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Ідемо далі. Наступне питання 6440, це проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-217 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Шановна президія, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується доопрацьований проект Постанови парламенту про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (реєстраційний 6440), який внесений згідно з рішенням комітету від 26 26 січня цього року. Цей проект підготовлено відповідно до вимог частини першої статті 83 Конституції, статей 10 і 19 Регламенту Верховної Ради України. Цим проектом календарного плану пропонується розпочати сьому сесію Верховної Ради дев'ятого скликання 1 лютого відповідно до Конституції, а закінчити 22 липня цього року. На час проведення сьомої сесії проектом календарного плану відводяться для: пленарних засідань парламенту – 10 тижнів; роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) 10 тижнів; роботи народних депутатів України з виборцями – 5 тижнів; проведення "годин запитань до Уряду" у Верховній Раді – 11 годин. Під час підготовки проекту календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради скликання з метою створення сприятливих умов для більш раціонального використання робочого часу враховано графік проведення чергових сесій Парламентської асамблеї Ради Європи з 25 по 29 квітня та з 20 по 24 червня; весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО з 27 до 30 травня; святкові неробочі дні, а також дні релігійних свят, передбачених статтею 73 Кодексу законів про працю. Отже, комітет прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти запропонований проект Постанови (доопрацьований) про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання в цілому. Просимо підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати це питання? Прошу записатися: два – за, два – проти, будь ласка. Дякую. Прошу передати слово Михайлу Радуцькому. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Друзі, хотів би нагадати, що на сьогоднішній день Україна перетнула вже межу понад 30 тисяч захворівших на добу. Хотів би нагадати, що сьогодні в Україні дві області перебувають в "червоній" зоні і п'ятнадцять в "помаранчевій". Хотів би нагадати, що за прогнозами Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров'я, Ради національної безпеки і оборони України, спираючись на досвід і на статистичні показники інших країн, які вже знаходяться на піку цієї хвилі, це не найбільша кількість захворівших на добу. На сьогоднішній день ми розуміємо, що наступні два-три тижні ми будемо мати більше за 60, за 70 тисяч захворівших на добу в Україні. Так, на щастя, "Омікрон", особливо у вакцинованих людей, не викликає тяжких ускладнень. На щастя, сьогодні за статистикою в нас навіть при 30 тисячах захворівших зайнято в цілому по країні не більше 30 відсотків ліжок з киснем. МОЗ вже на сьогодні домовився про вдвічі збільшення постачання кисню в українські лікарні. Але хочу також проінформувати, що на сьогоднішній день більш вразливі саме цим штамом "Омікрон" вірусу діти. На сьогоднішній день в цілому по країні вже зайнято більше 70 ліжок для дітей, відведених по країні для людей, хворіючих на "Омікрон". запитати у вас. Скажіть, які ще треба цифри, щоб ми всі разом тут з вами в залі почали поважати хоча б власне здоров'я і одягати маски, виконувати вимоги карантинних вимог у країні? Що ще, колеги, потрібно, щоб державний телеканал "Рада", який має бути прикладом, шановний головуючий і шановний перший заступник… (Шум у залі) Я маску зняв, коли виступаю, вибачте. Так само, як ваш лідер це робить, коли тут знаходиться. Вибачте. Коли державний канал "Рада" на сьогоднішній … Дякую. Михайло Борисович, ви говорите абсолютно слушні речі. І все-таки я… Оскільки на нас як на керівництво парламенту передбачений обов'язок робити все, щоб дотримуватися здоров'я народних депутатів, вкотре звертаюся до кожного з вас в цій залі: прошу дотримуватися засобів протидії коронавірусної хвороби, якими є маска і санітарна обробка рук. Прошу дуже, шановні колеги, давайте не забувати про це. Я надаю слово народному депутату України Лопушанському Андрію Ярославовичу, фракція "Європейська солідарність".

Шановне товариство, так, зрозуміло, що сьогодні Україна стикається з викликом збільшення кількості людей, які захворіли на коронавірусну хворобу. Але давайте будемо щирі, народні депутати мали бути відповідальними уже давно і вакцинуватися, і не один раз, а, по-друге, мають носити маски. Як би бачимо, в більшості випадків дружно сидять без масок, а дехто з монобільшості показує, як не потрібно вакцинуватися. Другий важливий момент. Лікарі не ходять на карантин. Працівники робітники заводів, фабрик, державних підприємств не ходять на карантин. Військові не ходять на карантин, бо пильнують нашу безпеку. А Верховна Рада, яка теоретично має бути повністю вакцинована, після п'яти тижнів, давайте скажемо чесно, майже відпочинку знову збирається йти на відпочинок, не відповівши на найважливіші питання, які сьогодні стоять перед державою. Скажіть, будь ласка, де виділені додаткові кошти на армію? Про це говорить міністр оборони, про це говорять військові: сьогодні потрібно 50 мільярдів на збільшення забезпечення Збройних Сил України, сьогодні потрібно як мінімум 2,7 мільярда гривень для облаштування місць для батальйонів територіальної оборони цього немає. Верховна Рада не відповідає на виклики по боротьбі з коронавірусом, не відповідає на виклики енергетичної кризи, соціальної кризи, але тепер хоче іти кудись відпочити. Тому, шановне товариство, наполягаю на тому, що передовсім завтра, наступний тиждень Верховна Рада має терміново прийняти законопроекти по збільшенню забезпечення Збройних Сил України, а тоді можна про щось і говорити. Слово надається народному депутату України Загородньому Юрію Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 12:57:48 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Руслане Олексійовичу, я прошу передати слово народному депутату України Колтуновичу Олександру Сергійовичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, з самого цікавого, з кінця, "Опозиційна платформа – За життя" буде голосувати проти цієї постанови проти. Чому ми будемо голосувати проти? Тому що у нас лише два тижні для реалізації політичної частини Мінських угод. Всі ви бачили в новинах, учора в Парижі відбулися перемовини так званих радників, або вони і де-факто є радниками, керівників країн Мінського формату. Домовилися, що 1 пункт комплексу заходів з виконання Мінських угод щодо перемир'я і пункт 3 щодо моніторингу цього перемир'я. Але що чекають від нас? І за два тижні у Берліні відбудеться друга фаза цих перемовин. Чому ми зараз не можемо йти на так звані канікули чи працювати в комітетах? Тому що Верховна Рада має проголосувати мінімум чотири пункти з комплексу заходів з виконання Мінських угод. Це пункт 4 щодо виборів, це пункт 5 щодо амністії, пункт 8 щодо там економічної блокади і відновлення економічних відносин. І розпочати діалог з прямих перемовин з ОРДЛО щодо пункту 11, а це стосується особливого статусу Донбасу. Тому Верховна Рада не має морального права підставляти сьогодні вище керівництво країни і рухатися всупереч виконанню комплексу заходів з Мінських угод. Ми зобов'язані працювати, ми зобов'язані привести питання миру в Україні. Це питання номер один в Україні, і будь-яка соціологія вам це покаже. Тому наша фракція виступає за те, щоб ми ці два тижні пропрацювали в пленарному режимі, щоб ми, і комітети, і Верховна Рада, проголосували ті політичні пункти з комплексу заходів з виконання Мінських угод і в Україні нарешті був мир. Дякую за увагу. Я прошу не підтримувати цей проект постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Батенку Тарасу Івановичу, група "Партія "За майбутнє". Будь ласка, Тарас Іванович. Колеги, ми ж бачимо, що ми цього тижня фактично ніяких стратегічних питань не розглядаємо, навіть в умовах ескалації, військової кризи на кордоні з Російською Федерацією. Навіть таке, здавалося б, стратегічне питання, як бджільництво, ми успішно провалили в цьому залі, ще раз констатуючи, що мертві бджоли не гудуть, навіть проваливши на доопрацюванні. То про що ми говоримо? Друзі, ми за те, щоб дочекатися від Міністерства оборони, за результатами нашої зустрічі закритої з міністром оборони, комплексу законопроектів, як нам допомагати армії змінами до Державного бюджету України. Ми не за популізм в цьому питанні, ми за конкретику в цьому питанні. Якщо нам озвучено, що на тероборони треба 2,7 мільярда, ми готові на це виділяти. Давайте законопроект урядовий, пане міністр оборони, і ми збираємося на чергове чи позачергове сесійне засідання, і голосуємо в цьому залі. Аналогічно щодо інших питань забезпечення життєдіяльності нашої армії. В тому числі це стосується наших підприємців, на чому ми неодноразово наголошуємо. Якщо сесійна зала провалює питання відтермінування РРО, тому що поїзд фактично пішов, і як би ми не билися головою об стінку, ми цю стінку не проб'ємо, то ми принаймні можемо відкласти штрафи. І ми так само наполягаємо на тому, щоб ця сесійна зала ще до перерви в пленарній роботі проголосувала за відтермінування штрафів до кінця цього року. Тому наша депутатська група з огляду на масове захворювання народних депутатів вважає, що парламент не йде ні в яку відпустку, парламент просто міняє режим роботи. Давайте не будемо обманювати виборців і самих себе, працювати далі в тому режимі, в якому нам дозволяє поточна політична ситуація, будучи готовими зібратися в будь-який момент, коли вона може загостритися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, слово надається Железняку Ярославу Івановичу, фракція "Голос". 13:02:09 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, ви знаєте, я пам'ятаю чудово ту нараду, коли Київ був в "червоній" зоні і хотіли перенести засідання. Тоді начебто всі голови фракцій домовились, а потім була позиція Президента, що він хоче побачити, як працює парламент, показати картинку. Тому я думаю, що треба поважати Президента і на наступному тижні показати, як працює парламент, просто в умовах відсутності монобільшості. А тепер серйозно. Шановні колеги, якщо б ми цей тиждень попрацювали і прийняли важливі зміни, які справді просять міністр оборони, Міністерство економіки, Міністерство соціальної політики, то ми з чистою совістю могли б відтермінувати ці засідання і наздогнати їх потім. Але, на жаль, весь цей тиждень ми займалися казна-чим, і далі в законах стоїть то знижки для авіаперевізників, то ще збільшення грошей на округи. як партія "Голос" не будемо голосувати за цю постанову, вважаємо, що достатньо законів є об'єднуючих в цій залі, і наступний тиждень ми можемо якраз розглянути ті закони, на які у нас завжди не вистачало часу І, звичайно, розглянути важливі військові питання. За цю постанову голосувати ми не будемо. Дякую. колеги… Будь ласка, "Слуга народу". Радуцький, виступав. Радуцький виступав. Ви з процедури? Будь ласка, Арахамія. Колеги, я пропоную всім перестати зараз маніпулювати, те, що журналісти ретранслюють, коли кажуть, що Верховна Рада йде працювати в комітети, хтось каже, що це Верховна Рада йде відпочивати. Я всім нагадую, якщо ви не ходили на комітети, що саме робота основна по законопроектах вона робиться в комітетах. Це перше. А, по-друге, трудоголіки, я вас попереджаю, кожного дня, тільки за сьогодні, тільки в "Слуга народу", я не знаю, як в інших фракціях, вісім захворювань, в Апараті вже більше 50 людей хворіють. Якщо ще один тиждень ми просидимо в закритому залі, то, можливо, так, що через тиждень, коли дійсно дійсно потрібно буде зібратися і приймати важливі закони, у нас нікому взагалі буде приймати їх. Тому ідея полягає в тому, що через Zoom навіть хворі можуть проводити і працювати в своїх комітетах, а потім збиратися у залі, щоб хоча б хвилю перечекати. Дякую.

Слухайте, колеги з так званої, вибачте, так званої, бо ви жодного закону не можете проголосувати, монобільшість. Ви взагалі навколо дивитесь? Ви розумієте, що ворог стоїть у воріт? Ви бачите, що коїться в економіці? Ви бачите, що коїться в енергетиці? І в цей час ви хочете знову піти, давайте відверто, від-по-чи-ва-ти. Не розповідайте нам казки про комітети. Не розповідайте! Саме тому, шановні колеги… (Шум у залі) Шановні не голосувати, не підтримувати цю постанову. (Шум у залі). От я ви хочете працювати, оце ваша відповідь українській армії, вчителям, лікарям, які сьогодні стоять на бойових постах. А ви хочете збігти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна тоді… Шановні колеги, перед тим, як ми перейдемо до голосування, я попрошу зал заспокоїтися. Шановні колеги, якщо зараз буде підтримана ця постанова і ми отримаємо цих три дні як роботу в комітетах, я даю доручення усім комітетам Верховної Ради всі ці три дні збиратися і працювати, і проводити закони, щоб не було ніяких спекуляцій. Як Голова Верховної Ради я даю доручення всім комітетам, якщо буде прийняте таке рішення, збиратися і 2-го, і 3-го, і 4-го, і всі дні, в які передбачена робота в комітетах. Дякую, шановні колеги. Тепер переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Готові голосувати, шановні колеги? Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект Постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер проекту 6440). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати.

За-233 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую, ми завершили це питання. Тепер, шановні колеги, я повертаюся до тієї пропозиції, яку вніс Сергій Іванович Рахманін про те, щоб зараз перейти до розгляду питання 6302. Це, до речі, той законопроект, про який ми говорили разом із міністром оборони, я ж сказав про це. да, я перепрошую, Сергій Іванович. Шановні колеги, чи не будете ви проти? Тому що міністр оборони просив нас про дві речі: перше – це 6302, а друге – це ратифікація – 0143. Я поставлю на голосування. Тому, шановні колеги, я пропоную зараз розглянути питання 6302, після нього 0143. Це ті речі, про які ми говорили разом з міністром оборони під час наради в Голови Верховної Ради. Я вношу цю пропозицію перейти зараз до розгляду цих питань. Готові голосувати? Прошу проголосувати.

це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (друге читання). Я запрошую до слова члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Веніславського Федора Володимировича. Шановні колеги, хтось буде наполягати на своїх поправках? Будуть, да? Ну, от є люди, тому давайте йдемо по...

Ми пропонуємо відомості... із запропонованого законопроектом тексту "відомості, що стали відомі особі, зазначені в абзаці другому цієї частини, не можуть бути розголошені без дозволу командувача Сил спеціальних операцій" викласти в наступній редакції: "інформація з обмеженим доступом" і дальше по тексту, "що стало відомо особам, зазначеним в абзацах, без дозволу командувача Сил Бо в іншому разі відомості, що стали відомі особам, зазначеним в абзаці другої частини, можуть містити публічну інформацію. Це різні речі, давайте будемо фахово, що таке відомості, а що таке інформація з обмеженим доступом. Дякую. ласка, позиція комітету, Федір Володимирович. 13:10:22 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Справа в тому, що ми сформулювали цю норму абсолютно по-іншому. Ми сформулювали її, що інформація про форми, методи ведення завдань, виконання завдань сил руху опору відноситься до таємної інформації і все. Тобто ми в даному випадку фактично застосовуємо Закон "Про державну таємницю", тому ваша правка, вона взагалі не має сенсу на даний момент. ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Михайлович, ви наполягаєте? Да, наполягаєте. Добре. Шановні колеги, 13 поправка народного депутата Цимбалюка. Ви почули позицію і автора правки, і комітету. Вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Будь ласка, прошу визначатися та голосувати.

відділ так порекомендував. Моя правка стосується також важливої речі. Ми вважаємо, що погодження керівника, командира добровольчих формувань обов'язкове з керівництвом територіальної громади. Тому що, в іншому разі, шановні колеги, як вони можуть здійснювати в подальшому свою діяльність? Ми пропонуємо: кандидати на посаду командирів добровольчих формувань територіальної громади погоджуються органом місцевого самоврядування, на території якої функціонуватиме таке добровільне формування, обов'язкову спецперевірку Службою безпеки і Нацполіцією в порядку, визначеному законодавством. Це допоможу, щоби, насправді, була фахова робота з майбутнім командиром такого формування. Комітет обрав іншу концепцію. В даному випадку ми відмовляємося від погодження командирів добровольчих формувань територіальних громад з органами місцевого самоврядування з огляду на те, що, на превеликий жаль, далеко не всі органи місцевого самоврядування і не всі керівники органів місцевого самоврядування в Україні займають відверто проукраїнську позицію.

Михайло Михайлович, ставимо на голосування, так? Ставимо. Шановні колеги, 26 поправка народного депутата Цимбалюка. Комітет пропонує відхилити. Аргументацію обох сторін ви почули. Будь ласка, прошу, визначайтесь та голосуйте.

Рішення не прийнято.

Дуже дякую. Шановні колеги, дуже важливий закон, дуже складний закон, незважаючи на те, що він не є великим за обсягом. Я дуже вдячний комітету, який плідно попрацював над цими змінами. Поясню для тих, хто не знає, тут є дві дуже суттєві речі. По-перше, чітко виписуються повноваження Сил спеціальних операцій, які мають корувати рухом опору, і вони вже з сьогоднішнього дня, умовно кажучи, одразу після ухвалення закону і його підписання, зможуть взятися до справи. І друга дуже важлива річ, одностайним, підкреслюю, рішенням членів комітету, незалежно від їхньої партійної і фракційної приналежності, була проголосована дуже важлива норма: від тепер, якщо закон буде ухвалений, добровольці територіальних об'єднань територіальної оборони територіальних громад отримають змогу використовувати, для виконання своїх завдань, не тільки особисту мисливську зброю, як це було раніше, а і табельну стрілецьку, а в разі потреби, за наказом Головнокомандувача Збройних Сил, зможуть отримати будь-яке будь-яке фактично озброєння. Це дуже важлива річ, хоча б заради цього цей законопроект вкрай… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Іванович, ви не наполягаєте, щоб їх ставити? Дякую.

дайте дві хвилини. територіальної оборони і вона швидко створювалася, і дуже багато питань, які зараз потрібно покращувати. І коли питання почало, її функціонування, багато чого потрібно переробити. І тут зараз, я думаю, будуть ще деякі зміни, зокрема ці, що стосуються, те, що сказав мій колега Рахманін щодо надання більш конкретної і кращої зброї, не тільки стрілецької і мисливської, для підрозділів територіальної оборони і там знижений пороговий рівень для тих, по медичній комісії, для тих людей, хто хоче записуватись до територіальної оборони. Це перше. І друге. Я вважаю, що це не останні зміни. Зокрема ми, коли створили територіальну оборону, внесли таку зміну чи таку правку про те, що територіальна оборона не може виконувати завдання в зоні бойових дій, чим ми по факту заборонили територіальній обороні, військовому формуванню, захищати свою країну. Так-от, я зареєстрував законопроект, який ми повинні прийняти в найближчому часі і дозволити Головнокомандувачу використовувати цей дієвий і важливий орган нашої країни, військове формування, для захисту нашої країни. "Голос" підтримує цей законопроект, і я всіх закликаю теж його підтримати. Дякую. Так, шановні колеги, ви не наполягаєте, так? Дякую. 41 поправка, Цимбалюк. Не наполягаєте? Будь ласка, Михайло Михайлович, 41 поправка. 13:17:27 ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". головуючий, доповідачу, колеги, ми пропонуємо більш детально конкретизувати суб'єктів відповідальності відповідно до пункту 1 частини першої Закону України "Про основи національного спротиву" та замість запропонованого законопроектом, увага, тексту "особи, визнані винними у порушенні законодавства України з питань національного спротиву, несуть відповідальність відповідно до закону" викласти в наступній редакції: "громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які перебувають перебувають в Україні на законних підставах впродовж останніх п'яти років та на добровільній основі зараховані до проходження служби в складі добровольчих формувань, Сил визнані винними у порушенні законодавства України з питань національного спротиву, несуть відповідальність відповідно до цього закону". Ми вважаємо, що це було б більш конкретизовано, а не загально, як це пропонують в основній редакції. Дякую. Прошу підтримати. Дякую за вашу поправку. Але, з одного боку, ви пропонуєте замість слів "осіб" запропонувати розширеного формулювання "громадяни, особи без громадянства…" і так далі, а з іншого боку, ви звужуєте чинну норму, тому що ви передбачаєте відповідальність не за порушення всього Закону "Про основи національного спротиву", а виключно за порушення Силами територіальної оборони. А є ще і складова – рух опору. Тому та норма, яка є в чинному законі, вона абсолютно правильна, і ця правка комітетом відхилена. Михайло Михайлович, будете наполягати? Дякую. Дякую вам. 43-я, Пузійчук. Не наполягає. 44-а, Мамка. Не наполягає. 46-а, Костенко. Зняв.

Бакумов, 56-а. Не наполягає. 61-а, Мамка. Не наполягає. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (реєстраційний номер проекту 6302). Шановні колеги, готові голосувати? Готові? Прошу голосувати. За-266 Рішення прийнято. Знову не працює? Прийнято, все. 266. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановний Апарат, будь ласка, теж підійдіть, будь ласка. По фракціях покажіть, будь ласка. Зараз підійде Апарат, подивиться, шановні колеги. (Шум Я перепрошую, шановні колеги, тільки що технічно повідомляють, що система чомусь зависла так, що вони навіть не можуть по фракціях показати. Друзі, но результати встановлені: 266 – за, закон прийнятий в цілому. Будь ласка, я попрошу, шановні колеги з системи "Рада", з Апарату, підійдіть, будь ласка, перевірте, знову вимкнуло цілий ряд. Я розумію. Я вже навіть знаю, що називається "25 модуль". Чомусь він сьогодні у вас збоїть.

Тоді 15 хвилин технічну перерву ми оголошуємо для з'ясування цієї обставини.

Шановні колеги, за результатами нашої такої перерви, вимушеної технічної, так сталося, що система "Рада" не зафіксувала результатів голосування через збій. Тому ми не можемо говорити про повернення до якогось другого голосування, ми повинні проголосувати ще раз за це рішення. Це ми погодили разом з колегами. Тому прошу, шановні народні депутати, підготуватися до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (реєстраційний номер проекту 6302). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-278 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Дякую, шановні колеги. Все, результати зафіксовані, так? Дякую. Шановні колеги, це те, про що ми говоримо, все-таки треба повертатися до питання технічного оснащення зали, тому що ми бачимо, що далі ставить під загрозу взагалі прийняття рішень Верховною Радою. Шановні колеги, йдемо далі, як ми й проголосували, наступне питання, яке ми будемо розглядати, 0143. 0143 – це питання ратифікації. Це проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

Дивіться, можна попросити вас, я домовився, дивіться, ми проголосували за скорочену процедуру, все рівно 150 є. Але в мене прохання, якщо в когось зізбоїв цілий ряд, будь ласка, одразу піднімайте руку, щоб я зупинив систему "Рада". Я розумію, ви підняли вже в кінці, вже коли результати були. були. Шановний регламентний комітет, я вас попрошу, сьогоднішній день, підійти більш лояльно, якщо в людей буде не вистачати голосувань. Дякую. Шановні колеги, я запрошую до доповіді заступника міністра оборони Поліщука Олександра Миколайовича.

Обнуліть, будь ласка, час. Будь ласка. Буває, буває, тут багато хто папки міняв. 13:50:49 ПОЛІЩУК О.М. Вибачте, будь ласка. Проект Закону України про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії розроблено відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" з метою виконання українською стороною внутрішньої державної процедури, необхідної для набуття чинності зазначеною угодою, яка була вчинена в минулому році

двох протимінних кораблів, їх доставки і обслуговування, спільного будівництва восьми ракетних катерів і фрегата, доставки та модернізації систем озброєння на існуючих судах, консультативної та технічної підтримки будівництва військово-морської інфраструктури. Ухвалення проекту закону не потребує додаткових витрат з держбюджету, водночас ставить підстави для підготовки кредитних угод та контрактів з британськими постачальниками у відповідності до умов Рамкової угоди. Цей законопроект спрямований на реалізацію завдань з переоснащення Збройних Сил новим та модернізованим озброєнням, яке дозволить ефективно виконувати ті завдання, які стоять перед Військово-Морськими Силами Дякую за увагу. Шановні колеги, Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні 26 січня 2022 року розглянув, внесений Кабінетом Міністрів України, проект Закону України про ратифікацію ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проект Закону України за основу і в цілому та ратифікувати запропоновану угоду. Метою прийняття законопроекту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеною Рамковою угодою, яка сприятиме започаткуванню спільної з британською стороною роботи над розбудовою військово-морського потенціалу України. Це питання постає як найактуальніше з огляду на події останніх місяців стосовно ескалації в зоні конфлікту на сході України внаслідок агресивних дій з боку Російської Федерації. Вищезазначена рамкова угода надасть можливість започаткувати спільні з британською стороною проекти з розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Тобто цей договір посилює нашу обороноздатність. Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Олександрович. Шановні колеги, є необхідність обговорити це питання? Є. Будь ласка, прошу записатись: два – за, два – проти.

Богдан Яременко, "Слуга народу", Київ. Шановні колеги, keep calm and carry on. Це гасло зберігати спокій і продовжувати займатися своєю справою створено британським урядом напередодні Другої світової війни, дуже актуальне на сьогодні, на жаль, і для України. І не менш актуальним для нашої держави є Угода між Кабміном України і Урядом Її Величності, яка фактично перетворює Сполучене Королівство стратегічного партнера нашої держави у розвитку Військово-Морських Сил України. Угода передбачає, що держава, яка має історичну славу володарки морів і океанів стане нашим основним партнером у спорудженні військово-морських баз, будівництві вітчизняного флоту. роки ми могли мріяти про це, а сьогодні я хочу подякувати за те, що мрії романтиків моря і патріотів українського флоту завдяки Президенту України, завдяки Міністерству оборони, завдяки Міністерству закордонних справ стають реальністю. І невдовзі ми зможемо не лише надійно захистити себе в ближньому морі, але й демонструвати гордо жовто-блакитний прапор відкритому морі. Я закликаю колег підтримати ратифікацію цієї угоди і пишаюся тим, що сьогодні в парламенті України маю підстави сказати: "Боже, храни королеву". І Слава Україні!

Я би сказала, щоб Бог беріг український народ і голови українського народу… щоб голови ці мудрими були. А ще вважаю, щоб це була б правильна історія, почати говорити про створення, як колись свого часу в 43-му році було, створення антикремлівського блоку народів, нічого нового немає, історія циклічна,

близько восьми ракетних катерів, частину з яких буде побудовано і в Україні. Я вважаю, що ми до цього маємо йти, тому що увага, яка фактично відсутня до кораблебудівельного, крім приватного, сектору в Україні надзвичайно низька. Я би дуже хотіла, щоб віцепрем'єр із стратегічної промисловості звернув на це увагу, подивився би на південні області, які іржаві стоять, закинуті державні підприємства, де будувалися… величезні були масштаби, де б працювали тисячі людей, сьогодні б повернули собі робочі місця і відновили би кораблебудування в Україні. Ну, і, безперечно, вболіваю за наші Військово-Морські Сили, вони чекають цієї ратифікації і хочеться, щоб на День Незалежності ми стояли не лише на фрегаті "Сагайдачному", який постійно в ремонті, а нарешті на повномасштабному нашому флоті української держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Величковичу Миколі Романовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Прошу передати слово Іванні Орестівні Климпуш-Цинцадзе. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе. Шановні колеги, я прошу, звільніть, будь ласка, прохід в коридорах, щоб народні депутати могли нормально діставатися до трибуни. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Очевидно, що ми будемо підтримувати цю ратифікацію, і очевидно, що ми доєднуємося до слів вдячності Великобританії за всю ту військову допомогу і готовність допомагати в розбудові наших не тільки Військово-Морських Сил, а й, власне кажучи, взагалі Збройних Сил України, які вони сьогодні надають і яке лідерство показують у світі. Разом з тим я хотіла би звернути вашу увагу на те, що нам тут в Україні теж варто було б мобілізувати свої внутрішні зусилля для того, щоби відбудовувати наші Військово-Морські Сили, а для цього потрібно насамперед припинити переслідувати тих керівників підприємств і тих військових, які взяли на себе відповідальність будувати катери, будувати кораблі для наших Військово-Морських Сил в той час, коли найскладніші часи ми проходили початку війни. І припинити переслідування тих, хто ухвалював ці політичні рішення задля того, щоб ми були захищені так само і з моря. А також я хотіла би, щоб ми в цьому парламенті не просто переходили, як ви запропонували і проголосували в режим роботи в комітетах, а працювали тут в пленарному в пленарному режимі, працювали для того, щоб нарешті переорієнтувати частину коштів, які ви хочете використовувати на своє крадівництво на те, що потрібно сьогодні державі, а саме на потреби Збройних Сил, в тому числі і військово-морських наших захисників. Тому так, підтримуємо! Але припиніть свої політичні атаки всередині країни, припиніть руйнування країни із середини, і давайте її спільно захищати і тут внутрішньо, і з допомогою наших партнерів. Дякую. Дякую. Будь ласка, слово надається народному депутату Бурмічу. Анатолій Павлович, будь ласка. Анатолій Петрович. Шановні колеги, я і наша партія завжди виступали за зміцнення суверенітету, за міцну країну, за міцні Збройні Сили, але їх можна розбудовувати по-іншому Ми за те, щоб це зміцнення наших Збройних Сил в основному здійснювалося за рахунок нашого виробника, українського виробника. На миколаївських заводах, ви пам'ятаєте, будувалися колись кращі в світі кораблі, навіть авіаносці. На сьогоднішній день ми купуємо невідомо що невідомо у кого невідомо за скільки. Ми колись уже придбали, ви пам'ятаєте, криголам, який був списаний, у Великобританії за 10 мільйонів. Це, мабуть, він нам дуже великої користі принесе. На сьогоднішній день, як кажуть ЗМІ, ми отримуємо допомогу, так звану допомогу, але тільки за наші гроші і невідомо в скільки раз дорожче, списане і напівсписане старе обладнання. Якщо це друзі, то вони нам допомагати повинні хоча б безплатно. Ми – за зміцнення наших Збройних Сил, ми – за розбудову нашого флоту, але давайте підтримаємо нашого виробника. Давайте ці кошти, тому що це ми сплачуємо кошти, а не нам хтось інвестує, тут не треба плутати, направимо на наших виробників, на наших на наших інженерів, на наших працівників, щоб вони тут сплачували податки і створювали робочі місця, і годували свої сім'ї, а не годувати королеву. Вона, я думаю, і так не голодна. Тому ми – за зміцнення, але за розбудову і за зміцнення нашого вітчизняного виробника. Дякую. Шановні колеги, фракція "Батьківщина" буде підтримувати ратифікацію цієї угоди і підтримувати з двох причин. По-перше, ми знаємо, що справжній друг пізнається в біді. Так, як діє зараз Велика Британія, приходячи на допомогу і зміцнюючи оборонний потенціал України особливо в тому, що стосується Військово-Морського флоту, це є приклад для наслідування іншими країнами. Але є ще одна країна, ще один випадок, про який треба згадати. Не лише зброя, а й політична єдність. Уряд Великобританії під час Другої світової війни продемонстрував, що під час смертельної загрози створюється уряд народної єдності. Сьогодні йде вже четвертий день після ініціативи "Батьківщини" і звернення прямого до Президента створити такий уряд. Поки що ми не почули жодної відповіді від Президента. Час визначатися. Шановні колеги, ми завершили обговорення, чи хтось ще бажає висловитися? Завершили обговорення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України ( реєстраційний номер проекту 0143). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу проголосувати.

За-275 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Дякую. Йдемо далі. Наступним законопроектом є законопроект (це друге читання), проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (реєстраційний номер проекту 3683). Я запрошую до трибуни голову підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Павловського Петра Івановича. Шановні колеги, хтось буде наполягати? Будуть, так? Одна поправка у вас. І дві у вас, так? Будь ласка, я тоді попрошу, Володимир Михайлович В’ятрович. Одразу називайте номер поправки. Доброго дня, шановні колеги! Правка номер 2. Рік тому парламент провалив цей проект, бо в ньому були зміни до Закону про мову, що дозволяли будь-який нормативний акт видавати не українською мовою. В доопрацьованій версії цього вже немає, але залишилась фраза, що авіаправила, цитую: "можуть прийматися мовою оригіналу". Моя поправка пропонує вилучити ці слова, цього ж вимагають і висновки ГНЕУ та юридичного управління, бо ця фраза порушує низку статей Конституції. Якщо автори мали на увазі застосування в Україні авіаправил ЄС, як, наприклад, застосовуються західні медичні протоколи, то треба так і писати. А нормативні акти можуть видаватися виключно українською мовою. Прошу підтримати цю поправку. Позиція комітету, будь ласка. 14:06:14 ПАВЛОВСЬКИЙ П.І. Доброго дня, колеги! Павловський Петро, фракція "Слуга народу". Колеги, я нагадаю, що 12 жовтня 2021 року Україною та ЄС було підписано Угоду про спільне використання авіаційного простору, тобто авіаційний безвіз. Даний законопроект повинен був передувати укладенню даної угоди, але Верховна Рада забарилася з його прийняттям, тому прийняття законопроекту є на часі. Що стосується позиції комітету по даній правці, я би хотів звернути увагу, що авіаційні правила, це комплекс нормативних актів, які регулюють авіаційну діяльність, виключення, яке передбачає даний законопроект, стосується стандартів та вимог для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден. В Європейському Союзі вони викладені на сотнях сторінок англійською мовою і для того, щоб бути точним в їх трактуванні, ми пропонуємо, щоб авіаційні правила, які… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю тоді, поправка номер 2 народного депутата В’ятровича. Вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Будь ласка, прошу голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Євтушок, я так розумію, 4 поправка. Да, будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Так, дійсно, 4 поправка, в якій я прописав "авіаційні правила України, розроблені відповідно до нормативних актів Європейського агентства з безпеки польотів, які містять які містять положення стандартів та вимог для сертифікації, нагляду та експлуатації повітряних суден, є нормативно-технічними документами, прийнятими та зареєстрованими в порядку, встановленому законодавством України". Це щодо мови, але ж комітет, на жаль, прописав цю норму в частині "є нормативно-технічними документами та можуть прийматися мовою оригіналу". Прошу, пане Голово, поставити поправку і підтримати. Дякую.

Дякую. Шановні колеги, тоді я ставлю 4 поправку на голосування. Це авторства народного депутата Євтушка. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. І ви ще одну хотіли, так, Сергій Миколайович? Зараз. Більше ніхто не буде, крім Сергія Миколайовича Євтушка, наполягати? Не будуть, да? Ви будете, да, Юрій Анатолійович? А, ви хочете вже натиснути кнопку за законопроект, я зрозумів.

якій міститься "частину другу статті 2 Закону України "Про стандартизацію" після слів "будівельні норми" доповнити словами "авіаційні правила України, розроблені відповідно до нормативних актів Європейського агентства з з безпеки польотів, які містять положення стандартів та вимог для сертифікації нагляду та експлуатації повітряних суден та є нормативно-технічними документами, прийнятими та зареєстрованими в порядку, встановленому законодавством України". Прошу підтримати поправку. Ставлю на голосування 12 поправку народного депутата Євтушка. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Всі, хто хотів, всі поставили свої поправки. Більше ніяких пропозицій немає, тому переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (реєстраційний номер проекту 3683). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати.

За-278 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, перед тим як перейти до наступного, у мене є лист від усіх, підписаний усіма лідерами фракцій і груп. Він звучить таким чином. Відповідно до частини другої статті 19 Закону України про Регламент у разі необхідності після можливого скороченого обговорення більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу приймається рішення про одноразову ad hoc процедуру заміни місячного, тижневого або денного порядку роботи У зв'язку із необхідністю заслуховування "на годині запитань до Уряду" інформації від Прем'єр-міністра, міністра оборони та міністра охорони здоров'я, а також у зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією щодо поширення COVID-19 та зважаючи на погоджену позицію депутатських фракцій та груп, просимо вас поставити на голосування наступну пропозицію стосовно порядку роботи Верховної Ради України на пленарному засіданні 28 січня 2022 року, тобто завтра. З 10 до 12 провести "годину запитань до Уряду", розширити її в часі. Після цього з 12:00 до 12:30 оголосити оголошення депутатських запитів без прийняття рішень, о 12:30 оголошення про закриття шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Шановні колеги, це, оскільки узгоджений лист, я цю пропозицію ставлю на голосування. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-285 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Будь ласка, з процедури Мотовиловець Андрій Вікторович. Я прошу поставити на голосування та зняти з розгляду Закон 6507 у зв'язку з потребою подальшої консультації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ви зрозуміли пропозицію? Наступний законопроект мав бути 6507. Його ж автор народний депутат Мотовиловець просить проголосувати і зняти його зараз з порядку денного, тому що їм потрібно ще провести консультації. Це пропозиція. Добре. Я ж запитую. Тоді, якщо… Давайте тоді по одній хвилині, хто бажає, добре? Давайте тоді, будь ласка, Колтунович, 1 хвилина. Пане Голово, 6507 – це законопроект, який вбиває вугільну галузь України, вбиває відповідні шахти, і він фактично унеможливлює подальшу життєдіяльність вугільної галузі України. Такий закон має: а) розглядатися після висновку антикорупційного комітету. Його немає. На майбутнє такі документи також не мають попадати сюди як такі, які суперечать національним енергетичним і економічним інтересам. Тому моя пропозиція. Ви його голосуйте, ми його відхилили. І моє побажання більше ніколи ніколи в житті не підставляти такі, не голосувати такі проекти законів, які будуть вбивати вугільну галузь. Дякую.

По-перше, корупційний законопроект. За всю історію четвертого скликання в парламенті я не бачив такого нахабства, щоб таку корупцію протягувати і прикриватися законом. Передбачено не тільки підприємства вугільної промисловості підвести під малу приватизацію. Друга частина закону про малу приватизацію передбачає чисельність колективів до 100 чоловік. Це, наприклад, на шахті "Капітальній" треба звільнити 2 тисячі 199 людей, а в Центренерго треба звільнити 7 тисяч 900 людей для того, щоб підвести під малу приватизацію цілісним комплексом. Потім передбачено землю передати фактично у власність, не просто в управління, у власність. І передбачено приватизацію цих підприємств цілісними комплексами. Це протирічить всім базовим законам. Це за основу взятий законопроект Януковича, який писався під його сина, про особливості приватизації вугільних підприємств. Дякую. Будь ласка, Ярослав Іванович Железняк, потім Михайло Леонтійович Бондар, і після цього ще пані Гриб, і переходимо до голосування за цю процедуру. Будь ласка, Железняк. Є, звичайно, нестримне бажання ще один законопроект від влади провалити. Але хочу зазначити, що у нас відбувається унікальна ситуація. Вперше за багато часу Мотовиловець запропонував не працювати більше, а, навпаки, працювати менше. Хоча б за це можемо підтримати цю ідею.

хтось дуже хотів, щоб з 1 січня 2022 року вступив в силу можливість банкротити вугледобувні підприємства. І я дякую всім колегам, хто провалив цю можливість, проголосувавши мораторій на банкрутство вугледобувних підприємств до 2024 року. І після цього якось випадково тут же появляється оцей законопроект, яким вони не полишають все-таки надії, щоб захопити вугледобувні підприємства. Весь цей період часу, всі два з половиною роки ці вугледобувні підприємства знищувалися, в них не вкладалися, це спеціально було зроблено тією владою, щоб потім захопити не тільки самі підприємства, але й території, на яких вони розташовані. Ми провалюємо зараз цей законопроект, не голосуємо за нього. Так є пропозиція взагалі його не ставити. (Шум у залі) Ні-ні, я мушу поставити цю пропозицію, шановні колеги. Будь ласка, народна депутатка Гриб. І після цього ще Рудик Сергій Ярославович, я бачу, все. 14:17:57 ГРИБ В.О. Шановні колеги, дуже багато питань, я взагалі не побачила ролі місцевих влад, яким чином буде проходити приватизація. Ми ж з вами розуміємо, коли в нас процес декарбонізації сьогодні в Україні і в усьому світі, шахти будуть закриватися, буде з них просто метал вирізатися, а всі проблеми будуть на плечах громад. Тому в такому вигляді цей законопроект ні в якому разі не можна приймати. Необхідно думати про справедливу трансформацію в першу чергу, яким чином громади будуть жити далі, що будуть робити шахтарі, коли вони позбавляться роботи? Тому вибачте мене, але це просто якась схема. Дякую. Будь ласка, Рудик Сергій Ярославович, і переходимо до голосування за пропозицію народного депутата Мотовиловця. Рудик Сергій Ярославович, будь ласка. чи не пленарний, я провів на Луганщині і на Донеччині, зустрічаючись з шахтарями. Ключове питання, яке вони вимагають вирішити нашому парламенту – це погашення заборгованості по заробітній платі. Ми 16 грудня проголосували в першому читанні питання по цій заборгованості, і монобільшість нас не дослухалась, обіцявши зробити це в перший пленарний тиждень. Сьогодні кінець робочого дня четверга, завтра дві години робочого дня, і ви знаєте, що у вівторок ми йдемо на карантин. Я вимагаю, щоби ми повернулись до цього питання. Вчора відбулося засідання бюджетного комітету, там цього питання і близько не було. Скличте бюджетний комітет, Вікторія Гриб зареєструвала листа за підписом великої кількості народних депутатів. Давайте їм погасимо заборгованість, вона росте і на сьогоднішній день складає вже 2,5 мільярда 320 доларів ми купуємо з-за кордону, а не можемо заплатити нашим шахтарям по 2 100. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще Камельчук, і після цього вже переходимо. Будь ласка, Юрій Камельчук. Юрій Камельчук, місто Червоноград, шахтарський регіон, Львівщина. Справді, даний законопроект треба доопрацьовувати дуже детально, врахувати багато речей. Тому що однозначно однаково всі підприємства шахтні з'єднувати з Центренерго на однакових умовах це неможливо. І більше того, я вважаю, це питання має бути дуже комплексно розглянуто, тому поспішати зараз не варто нікому. Зрозуміти, що при закритті певних підприємств і недоєднанні якихось підприємств, навіть якщо завжди буде прибутковим Центренерго, треба зрозуміти, що буде з іншими. це має бути комплексна програма трансформації регіонів, реформи вугільної галузі загалом, і тоді і приватизація окремих підприємств. Але чисто, спокійно і прозоро, і зрозуміло для всіх. Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти ваші місця, ми переходимо до голосування за пропозицією народного депутата Мотовиловця зараз зняти з розгляду законопроект 6507 і сьогодні його взагалі не розглядати, знімаємо з розгляду. Шановні колеги, готові голосувати? Ще раз, пропозиція народного депутата Мотовиловця зняти законопроект 6507 з сьогоднішнього порядку денного. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-228 Рішення прийнято. Ми зараз цей законопроект, покажіть по фракціях, законопроект не розглядаємо сьогодні. Наступний законопроект 6133, це проект Закону про внесення змін про внесення змін до деяких законів України стосовно приватизації вугледобувних підприємств та продажу арештованого майна. я перепрошую, я сторіночку перекину. 6133, я перепрошую, це не той законопроект. Це не той, це не той, я перепрошую… Шановні колеги, Шановні колеги, 6133. 6133, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу. Ми маємо все рівно декілька ритуальних голосувань зробити, шановні колеги. Реєстраційний номер проект 6133. Насамперед я хочу попросити зараз проголосувати щодо включення цього питання до порядку денного сесії, нам потрібно набрати 226 голосів. Шановні колеги, прошу голосувати.

Далі я ставлю пропозицію проголосувати ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні законопроекту 6133. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-245 Рішення прийнято. І я пропоную розглянути за скороченою процедурою законопроект реєстраційний номер 6133. Прошу голосувати.

За-236 Рішення прийнято. Я запрошую народного депутата України Жупанина Андрія Вікторовича. Шановні колеги, є пропозиція не обговорювати цей закон. Ні? Я перепрошую, тоді. Будь ласка, Андрій Вікторович, 2 хвилини, 4 – ви і від авторів, і від комітету. Доброго дня, шановні колеги! Андрій Жупанин, фракція "Слуга народу". Трішки більше двох років тому ми голосували в залі з вами який стосувався відділення газотранспортної системи України та передачі її в управління новоствореному державному підприємству. Тоді з цієї трибуни лунало багато звинувачень, що ми втрачаємо нашу найбільшу цінність, що держава втрачатиме 3 мільярди доларів щороку і що ми нашпигуємо нашу газотранспортну систему інвестиціями, щоб збанкрутувати її. Однак сталося не так, як здавалося. Вже більше двох років Оператор ГТС є одним з найбільших платників податків Україні та одним з найкращих роботодавців. Сьогодні в порядку денному не менш важливий закон – це закон про ефективне використання державної власності та економії бюджетних коштів. Втім, напевно, вам знову будуть розповідати казки. Тому назву лише кілька причин, чому і цього разу варто довіритися мені. Закон має дві ключові мети. По-перше, це оптимізувати потужності газотранспортної системи України та по-друге… в умовах обмеженого транзиту, і по-друге, врегулювати експлуатацію критичних підземних сховищ газу. Це потрібно з огляду на кілька обставин. У 2021 році транзит газу територією України склав 40 мільярдів кубометрів при проектній потужності нашої системи 146 мільярдів. Останні три роки об'єм транзиту знижується, але збільшуються витрати на утримання системи, яка не експлуатується. Витрати на утримання ГТС включаються в тариф, і прийняття цього закону є необхідним, щоб ці витрати не лягли на плечі українських споживачів. Щодо підземних сховищ газу. Сьогодні їх 12, і серед них є Олишівське сховище. Його робота з 2013 року є нерентабельною, однак механізму вивести його з експлуатації на законодавчому рівні не існує. Цей закон не про те, що хтось буде різати чи пиляти трубу, цей закон не про те, що держава втратить трубу чи підземні сховища газу, він і не про те, що ми втратимо доходи від транзиту чи зберігання газу. Цей закон про тимчасову консервацію надлишкових потужностей української ГТС, про оптимізацію роботи окремих газосховищ, про ефективне використання державної власності, про економію бюджетних коштів та про недопущення перекладання надлишкових витрат на плечі українських споживачів. Від себе особисто, від колективу авторів прошу підтримати і проголосувати. Тепер щодо рішення комітету. Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні 15 грудня 2021 року розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу (реєстраційний номер 6133), внесений народними депутатами України Андрієм Жупаниним, Юрієм Камельчуком та Андрієм Герусом. За результатами обговорення на своєму засіданні комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України ухвалити проект Закону України про внесення змін до Закону "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу включити до порядку денного сесії та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Колеги прошу підтримати, це важливий закон, голосуйте зеленою кнопкою. Дякую вам за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую співдоповідача голову Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг... А, ви вже все, я перепрошую, да. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Доброго дня, шановні колеги! "Європейська солідарність" утримається від голосування за цей законопроект по одній простій причині. Потужності нашої газотранспортної системи ми маємо розвивати в повних обсягах, для цього є всі передумови. ми бачимо, що не на часі, на жаль, прийняття отаких законопроектів, які будуть обмежувати можливість наших державних газосховищ. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Каптєлову Роману Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 14:29:32 КАПТЄЛОВ Р.В. Прошу передати слово Андрію Герусу, ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Герус, будь ласка, Андрій Михайлович. Дякую. Шановні колеги, цей законопроект про те, як держава може бути ефективним управлінцем своїх активів, як держава може ефективно управляти державними підприємствами і оптимізувати їх діяльність таким чином, щоб у державних підприємств не виникало зайвих надлишкових затрат. В даному випадку, коли ми приймемо цей законопроект затрати державних підприємств можна буде скоротити на мільярд гривень. Ті затрати, які сьогодні несуться на об'єкти і на активи, які фактично не використовуються в операційній діяльності і не беруть участь в транзиті газу, і не беруть участь у зберіганні газу. Тому давайте підтримаємо цей законопроект і покажемо, що держава може приймати рішення так, щоб державні активи функціонували ефективно та оптимально. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Костенку Роману Васильовичу, фракція політичної партії "Голос".

Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, ми будемо підтримувати цей законопроект. Мені видається, що зараз не час для будь-яких політичних спекуляцій, зараз ми повинні об'єднатися і спільно діяти для того, би забезпечувати національні інтереси України. І так уже сталося, що у тому числі наріжним в цьому контексті є питання оператора газотранспортної системи. Оператор зараз докладає максимум зусиль для того, аби гарантувати, що Україна є надійним транзитером газу до Європейського Союзу. Ми повинні дослухатися до позиції оператора, і оператор переконаний, що на даний момент нам необхідно мінімізувати ті витрати додаткові, які виникають. Натомість залишатися, повторюся, надійним транзитером газу до Європейського Союзу. І, власне, для цього цей законопроект було розроблено. За розрахунками оператора, які були озвучені на засіданні комітету, прийняття цього закону дозволить економити до 3 мільярдів гривень для оператора на рік, що, насправді, є важливим особливо в умовах постійного скорочення транзиту. Ми повинні, безперечно, далі боротися за українську газотранспортну систему. Ми як держава на всіх рівнях і ми як народні депутати, і уряд, і Президент повинні боротися за те, аби не було запущено Північний потік-2. І частиною цієї боротьби є внормування роботи оператора, тому я дуже сподіваюся, що зала підтримає цей законопроект. Але разом з тим це не означає, що ми повинні ігнорувати інші виклики, які є в енергетичній галузі. Я хочу нагадати, що буквально на початку цього тижня заступник Голови Офісу Президента вийшов на пресконференцію і сказав, ситуація в енергетичній сфері перебуває абсолютно під контролем. На другий день після цього у нас вимкнулись два блоки атомних електростанцій. Вочевидь, що ситуація не є під контролем. І зараз я би хотіла звернутися до уряду з тим, аби ми подумали про те, як зробити так, щоб на наступний опалювальний сезон Україна не заходила в такому загрожуваному стані, в якому ми знаходимось сьогодні.

Шановні колеги, я хотіла би, щоб ті, хто в цій залі має хоч краплю совісті, знали про що цей законопроект. Цей законопроект про остаточне знищення нашої газотранспортної системи і наших газових сховищ. Спочатку роздерибанили так їх через анбандлінг відомий вам, що тепер практично держава не впливає ні на експлуатацію газотранспортної системи, ні на експлуатацію газових сховищ. А зараз починається по суті через цей закон, скажімо так, розкрадання Ви подивіться, як грантові хлопці і дівчата зараз б'ються

я хочу, щоб народ, який ще дивиться цю Раду по телебаченню, щоб знав, що цей закон, після того, як у нас забрали вплив на газотранспортну систему і газові сховища, зараз починається по суті розподіл між своїми людьми все, що наша газотранспортна система і сховища мають. Тому я хочу закликати всіх депутатів, які хоч трохи стоять на позиціях національних інтересів України, які хоча би, може, трохи по ночам не сплять від того, що ви вже натворили в державі, голосувати проти цього закону, тому що цей закон руйнує залишки державної власності і національних інтересів в системі газотранспортної системи і безцінної нашої власності – газових сховищ. Голосуйте "проти". "Батьківщина" буде голосувати "проти". Слово надається Нестору Івановичу. Будь ласка. до сьогоднішнього дня думало би стратегічно, то ми вже створили б давно консорціум і в 15-му році нікому в голову б не прийшло будувати "Північний потік-2". Зараз же маємо те, що маємо, і треба виходити з того, що є. Але як терпіти таке нахабство, коли, увага, дев'ять в грудні місяці і вже, скоріше всього, в січні, зароблять на видобутку вітчизняного газу по 500 мільйонів доларів на місяць і за все це платить українська промисловість і промисловий споживач. Індекс зростання цін на промислову продукцію, відсотків в місяць. Це показник грудня місяця. Останній раз таке було в 1996 році. Чому наша промисловість не отримує газ за ринковими європейськими цінами біля 400 доларів, тобто 12 гривень за куб, а платить 50-60, що є спотовою, а не ринковою ціною Європи… Будь ласка, Тарас Іванович Батенко. Дякую. Я хочу сказати, що ми просто читаємо законопроекти перш ніж голосувати, тому, як ви бачите, "За майбутнє" далеко не голосує за те, що хоче цей зал, коли ми бачимо корупційні складові багатьох законопроектів, які виносяться в цю сесійну залу. Але ми також бачимо і нелогічність багатьох законопроектів, і цього, бо ми не розуміємо, як можна віднести до призначення підземного сховища нафти і газу, скажімо, енергоносії, вироблені з відновлювальних джерел енергії, ну, просто… Ми не розуміємо, про що мова, коли немає фінансового обґрунтування даного законопроекту, чи може цей проект збільшити видатки із бюджету, немає відповідного висновку уряду. І чи не призведе до збільшення тарифів на газ для споживачів у разі відключення витрат на виведення і так далі. Тому наша депутатська група утримається від голосування за цей законопроект. І закликає усі депутатські фракції і групи читати законопроекти, перш ніж голосувати за них. Ми голосуємо "проти". Дякую. Шановні колеги, я прошу народних депутатів… Ми завершили обговорення цього питання. Прошу народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу (реєстраційний номер проекту 6133). Шановні колеги, готові голосувати? Готові? Прошу голосувати. За-238 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. Дякую. Шановні колеги, наступний законопроект 5719, так? Друге читання. Це проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (друге читання). Я запрошую заступницю голови Комітету з питань бюджету Олену Євгенівну Копанчук. Будь ласка, Олена Євгенівна. Шановні колеги, хтось буде наполягати на своїх поправках спочатку? Дивіться, ми вже зайшли в питання… (Шум

Шановні колеги, ну, ви ж знаєте свої поправки. (Шум у залі) Друзі, дивіться, я думаю, давайте це питання з Апаратом, принаймні один автор є. Будь ласка, будемо... Шановні колеги, шановні колеги, хтось на своїх буде наполягати? Ні. Я знаю, що мають ставити поправки на підтвердження. З цієї інформації, що є в мене, народний депутат Железняк буде ставити чотири поправки, народна депутатка Устінова – дві поправки. Я правильно розумію? Тому, будь ласка, я надаю слово Ярославу Івановичу Железняку. Називайте номер поправки і тоді будемо приймати рішення потім. 14:40:17 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, давайте почнемо з цих правок, а далі будемо визначатися, скільки я правок буду ставити на підтвердження. Шановні колеги, цей законопроект можете голосувати, можете не голосувати, але він стосується місцевих податків щодо акцизу. Але бюджетний комітет якимось дивом вніс декілька правок, які взагалі не стосуються предмету відання ані комітету, тим більше – цього закону. Зараз я хочу, щоб ми відхилили правку 108. Це зміни в Закон "Про банки та банківську діяльність", який фактично дає можливість погіршити обрання незалежних членів наглядових рад банків, ну, фактично, поясню це, дає можливість красти додаткові гроші з бюджету. У мене питання. Яким чином взагалі ця правка з'явилася? Чому вона врахована комітетом? І чи далі буде у нас така практика, коли бюджетний комітет лізе в предмет відання не своїх питань, це питання фінансового комітету? Прошу цю правку відхилити. Дякую. Будь ласка, позиція комітету. Після цього переходимо до голосування. 14:41:22 КОПАНЧУК О.Є. Комітетом підтримана ця правка, оскільки необхідно, необхідні зміни щодо вимог до представників держави у наглядовій раді державного банку. Прошу підтримати.

За-174 Рішення не прийнято. Наступна поправка 109-а. Будь ласка, Ярослав Іванович. 14:42:23 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, це аналогічна ситуація. Бюджетний комітет якимось чином вирішив, що вони можуть влізти в Податковий кодекс. І не просто влізти в Податковий кодекс, а до 24-го року дати зниження ПДВ на внутрішнє авіаперевезення. Я чув, що в нас проблема з цінами на харчі. Можливо, там це потрібно. Я чув, що в нас є проблема з закупівлею деяких обладнань для військових. І, можливо, там буде потрібно зменшувати оподаткування. У нас є енергетична криза. я не завжди погоджуюсь з ідеєю, що треба зменшувати ПДВ, але це є дискусія. Але точно, що я знаю, що в нас зараз немає кризи внутрішніх перевезень. І тишком-нишком тягнути цю правку, ну, це щонайменш дуже цинічно. Тому прошу зараз не порушувати 116 статтю, питання розподілу комітетів, і відхилити цю правку. Ця дискусія, якщо має місце, то має місце лише в податковому комітеті, який я маю честь представляти. Правку прошу відхилити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету буде чи ставимо на голосування? 109-а, так. Шановні колеги, я ставлю 109 поправку, вона комітетом була врахована. Водночас народний депутат Железняк просить поставити її на підтвердження. Тому, шановні колеги, я ставлю на підтвердження 109 поправку. Будь ласка, прошу голосувати. За-189 Рішення не прийнято. Я перепрошую, Ярослав Іванович, я вам дам. До мене підійшов Тарас Іванович Батенко, він хоче з процедури. Так, Тарас Іванович? Будь ласка, Батенко, потім я знову до вас перейду. Шановний доповідач, у мене просто питання, щоб ви, як кажуть, під протокол підтвердили чи правильно ми розуміємо, що в кінцевій версії цього законопроекту 5719 випала, тобто не врахована комітетом бюджетним поправка номер 105, яка, як ми знаємо, контроверсійна в даному питанні була, на попередньому засіданні ми її намагалися яка допомагає монополісту на ринку роздрібного продажу сигарет посити своє становище та не дати нікому з його конкурентів можливостей розвиватись. Корупціогенна правка, відсутня вона в редакції цього законопроекту, поправка номер 105? Будь ласка, підтвердіть або спростуйте. Дякую. Дякую. Це для того, щоб розуміння було,

Шановні колеги, тут дуже цікава правка, яка теж мало пов'язана або з місцевими бюджетами, а тим більше з питанням тютюну. Це поправка, яка фіксує, що у нас ДФРР має бути 1,5 відсотка від надходжень бюджету. Якщо порахувати, то за бюджетною декларацією щонайменш буде в наступному році більше ніж 20 мільярдів. Слухайте, а ми справді вважаємо, що ДФРР має бути такий великий, який потім далі розподіляється на округи? Ми точно вважаємо, що у нас немає грошей додатково обладнувати мережі з Білоруссю, допомагати нашим військовим? А ми точно хочемо ці гроші відправити на округи. Тому, я вважаю, що цю правку ми також маємо відхилити. Дякую. Дану пропозицію комітет розглянув. Вважає за доцільне її прийняти, тому прошу підтримати. вона теж народного депутата Арістова і колег з комітету. Водночас народний депутат Железняк просить поставити її на підтвердження. Ставлю цю поправку на підтвердження. Прошу голосувати. За-213 Рішення не прийнято. Наступна поправка 23. Ярослав Іванович, будь ласка. Шановні колеги, дякую, що ми відмінили багато правок. Цю правку я не буду ставити на підтвердження. Єдине, це перерозподіл грошей від грального бізнесу на місцеві бюджети, теж мало пов'язано з тематикою законопроекту, але нехай буде. Я тільки просто хочу нагадати, що наша ексколега Ольга Бєлькова ще під час прийняття Закону про гральний бізнес запропонувала цю ідею. І тоді сказали, що недоцільно, не можна, ми втрачаємо гроші з державного бюджету, і зараз ця ідея реалізовується. Я просто звертаюсь до всіх колег, що іноді треба дослухатися до мудрих думок, які лунають навіть від депутатів опозиції, вони справді потім, як показує практика, все одно втілюються вами, просто втратили один рік. Дякую. Цю правку не ставлю на підтвердження, і далі я не буду піднімати Дякую, Ярослав Іванович. Шановні колеги, далі народна депутатка Устінова, вона пропонує 89-у і 102-у. Я правильно? Будь ласка, Олександра Юріївна. І потім ще Олександр Сергійович Колтунович, 92-а. І давайте, щоб ми ще встигли проголосувати. Будь ласка, Олександро. Шановні колеги, прошу поставити на підтвердження 89 правку, тому що я теж не розумію, що вона робить в законопроекті про акциз тютюнових виробів. Тому що ця правка фактично стосується медичних закладів і робить одні заклади рівніші перед іншими. У нас тепер хочуть на ДУСю, на Феофанію виділяти гроші прямо з державного бюджету, і не треба їм відповідати всім тим вимогам, яким відповідають інші заклади і зараз медичні. Тому я дуже прошу поставити на підтвердження. У нас зараз час, коли ми маємо всіх підтримувати медиків, а не лише ті, які обслуговують депутатів. Дякую. Дякую. Шановні колеги, 89 поправка, вона комітетом врахована. Народна депутатка Устінова ставить її на підтвердження. Прошу голосувати.

За-186 Рішення не прийнято. Наступна 102-а, Устінова. Потім ще 92-а, Колтунович. І 98-а, Арахамія. Будь ласка, 102-а, Устінова. яка теж стосується того, що в нас, якщо ви знаєте, зараз прописано, що 5 відсотків від ВВП має витрачатися обов'язково на медицину. А зараз цією правкою вносяться зміни до Закону України про державні фінансові гарантії медобслуговування і це прибирається. Тобто тепер у нас немає зобов'язання витрачати гроші на медицину і їх будуть різати кожен рік. Ми замість того, щоб зараз підтримати наших медиків, як ми всі обіцяли, хочемо цією правкою обрізати їм фінансування. Тому прошу не підтримувати її. Дякую. А ви впевнені, що це про медицину? Це про професійно-технічну освіту. А, в кінці. Бо я просто подивився... Все, добре, я зрозумів. Будь ласка, ваша відповідь. Даною правкою узгоджується Бюджетний кодекс відповідно до Закону "Про Державний бюджет 2022 року", виходячи з можливого наявного фінансування як державного, так і місцевих бюджетів. Комітет з питань бюджету підтримав дану правку. Прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, 102 поправка народної депутатки Копанчук, вона комітетом врахована. Водночас народний депутат Устінова просить поставити її на підтвердження. Прошу голосувати.

За-189 Рішення не прийнято. Тепер, будь ласка, Колтунович 92 поправка, Арахамія 98-а, і переходимо до голосування за закон в цілому. Будь ласка, Колтунович. перше, закон, і взагалі мене дивує ваше невгамовне прагнення забрати кошти і податки з місцевих бюджетів, їх централізувати. Закон підтримувати не варто – раз. Друге, подивіться, яка цікава поправка, я чому хочу, щоб ви її почули. В абзаці першому, частини першої статті 103 прим. 1 слова "спеціального фонду державного бюджету" замінити словами "державного дорожнього фонду". Я вибачаюся, у вас в дорожньому фонді мало коштів? Скільки ви туди мільярдів гривень спрямовуєте в рамках цього року і попередніх років? Я вважаю, що ця поправка є неприйнятною. Я прошу поставити її на підтвердження і провалити її як таку, яка фактично вилучає кошти зі спеціального фонду державного бюджету. Це два. І третє, останнє. Я подав з колегою Віктором Івановичем Чорним більше більше 20 поправок щодо саме формули розрахунку в даному питанні. Але вони чомусь, виключно йде перший автор, а другого вони включали. Виглядає, чесно кажучи, сумнівно. Дякую. Дякую. Прошу тоді Апарат звернути увагу на те, про що говорив Олександр Сергійович. Це ж тим паче ваш комітет, я думаю, що на комітеті ви теж могли це питання… Добре. Шановні колеги, 92 поправка, вона комітетом врахована. Водночас народний депутат Колтунович просить поставити її на підтвердження. Я ставлю цю поправку на підтвердження. Прошу голосувати.

За-187 Рішення не прийнято. Поправка відхилена. І завершальна сьогодні 98-а, Арахамія, будь ласка. пропоную підтримати 98 правку. Вона запроваджує відповідальність співробітників податкової та казначейства за невчасне перерахування акцизу в місцеві бюджети. Всі, Асоціація міст підтримала, тому прошу вас підтримати також. Давид Георгійович, єдине, що я просив би вас… Це 98 поправка, вона відхилена. Я спочатку запитував, хто відхилення. Але я розумію, що вона виникла після того, як злетіли ті поправки. Тому давайте, 98 поправка. Комітетом відхилена. (Шум у залі) Все рівно треба 226. Шановні колеги! Шановні колеги, 26 поправка

Давид Георгійович, може, ми не будемо її ставити, тому що ми далі відкриємо прецедент? Шановні колеги, вона просто відхилена. Вона не є такою, що врахована.

Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування за закон в цілому. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстраційний номер проекту 5719). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу проголосувати.

За-213 Рішення не прийнято. Шановні колеги… Покажіть по фракціях, будь ласка. Я ставлю пропозицію на повторне друге. Шановні колеги, ставлю пропозицію повернути в комітет на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. Готові підтримати цю пропозицію? Шановні колеги, прошу голосувати.

За-232 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. Шановні колеги, нелегкий день, тяжкий, я б сказав. (Шум у залі) З процедури? Будь ласка. Спочатку Герасимов, після цього Бондаренко. У нас лишилося 3 хвилини. Герасимов, будь ласка. 14:57:05 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановні колеги, я думаю, що ми з головою комітету будемо говорити про одне і те саме. Я пропоную зараз проголосувати без обговорення, наскільки я розумію, всі фракції підтримують, законопроект про соціальну програму "Питна вода України". Дякую. Це 5723. Так, зараз, який номер, ще раз? 5723, так? Це друге читання, правильно я розумію? Заперечень не буде, шановні колеги? Не буде? Є заперечення. Он "Батьківщина" говорить, що в неї є заперечення. І Шуфрич. Так, Нестор Іванович, у вас теж є заперечення? поставите правки просто, да? Друзі, я не можу зрозуміли, про що, в нас лишилося 2 хвилини, ми можемо зараз або прийняти, або я закриваю сьогоднішнє засідання. Шановні колеги, в такому разі, я перепрошую, має бути консенсус або порядок. Тому пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую. Завтра ми продовжимо роботу о 10 годині. Дякую.